„Það þurfa allir að líta í eigin barm vegna efnahagsástandsins.“ Ég held að ef einhver þarf að líta í eigin barm vegna efnahagsástandsins á Íslandi þá sé það ráðherrann sjálfur. Svo hefur hæstv. fjármálaráðherra einnig sagt að það sé í DNA þjóðarinnar að sætta sig við háa verðbólgu. Þessi yfirlýsing hljómar fyrir mér eins og uppgjöf

Hvers vegna hefur ríkisstjórnin kvikað undan því að taka húsnæðisliðinn út úr vísitölunni? Það er aðgerð sem myndi skipta sköpum í baráttunni við verðbólguna. Við gætum lækkað verðbólguna úr 6,3% í 3,6% á einni nóttu ef vilji væri fyrir hendi.

getum við gert betur? Ég held að það sé bara í raun þannig og það gildir að sjálfsögðu um ríkisstjórnina og ráðherrann sem hér stendur. Síðan hélt þingmaðurinn áfram og var að ræða um húsnæðismálin og reyndar þessi tengsl okkar við verðbólgu. Það er áhugavert að í öllum könnunum sem hafa verið gerðar mjög lengi hjá Gallup þá hefur verið beint samhengi á milli þess sem almenningur metur sem atvinnuástand og efnahagslífs,

á meðan menn telja að efnahagslífið sé talsvert öðruvísi. Það er kannski vísbending um að nýjar kynslóðir séu með meira verðbólguóþol heldur en við höfum haft áður. Ég held að það séu jákvæð tíðindi að við erum að verða líkari nágrannaríkjum okkar og förum þá að haga okkur og vinna samkvæmt því. Þetta er hluti af vinnu Hagstofunnar sem er með

Við sáum síðustu frétt frá Hagstofunni núna um að eignaverð hafi hækkað mjög mikið sem segir að fólk skuldar almennt miklu minna. Vaxtabyrðin hefur heldur ekki aukist, nema hjá yngsta hópnum,

„Í þessu tilfelli, þá treysti ég því að það hafi verið unnið ítarlegt hagsmunamat á hagsmunum þessa drengs þar sem hans hagsmunir voru skoðaðir en ekki skilvirkni kerfisins eða staða fjölskyldunnar í heild Enn fremur sagði ráðherra: „Mér fyndist nöturlegt ef niðurstaðan yrði sú að barnasáttmálinn og réttindi barna myndu ekki grípa þetta barn.“ Nú liggur fyrir að það fór ekki fram ítarlegt hagsmunamat. Barnasáttmálinn greip hann ekki. Það þurfti pólitísk afskipti og þá hljótum við að þurfa að spyrja okkur: Hvernig gat þetta gerst, þrátt fyrir traust ráðherra til þar til bærra stjórnvalda?

eða var þessi brottvísun bara rétt niðurstaða samkvæmt gildandi lögum, að ekki sé horft nægilega mikið til barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna til að koma í veg fyrir svona nöturlega niðurstöðu?

og segja það hér í upphafi að barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna er lög líkt og öll önnur lög, alveg sama hvort það eru útlendingalög eða hvaða önnur lög sem sett hafa verið hér á Alþingi.

ég væri ekki með öll gögn málsins vegna þess að við fáum ekki upplýsingar um einstaklingsmál einstakra ráðherra og ég held að það væri ekki heppilegt að svo væri. Ég hef lagt áherslu á það eftir þetta mál, og sagði það reyndar við fjölmiðla í gær, að þetta mál og fleiri sem hafa verið að koma upp séu tilefni til að skoða hvort ólík stjórnvöld séu nægilega mikið að horfa til þeirra laga sem barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna kveður á Það er alveg ljóst að þar þurfum við að skoða málin betur. Ég þekki ekki nákvæmlega málavöxtu í þessu máli en ég ræddi það á ríkisstjórnarfundi í gær að þetta mál og fleiri mál gæfu tilefni til að skoða hvort nægilega vel væri horft til barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, sem eru lög sem sannarlega á ekki bara að hafa til hliðsjónar heldur eiga þau að vera jafn rétthá og önnur lög. Það sagði ég líka þegar við afgreiddum útlendingalög hér á síðasta þingi og vitnaði til lagagreinar sem þar var verið að afgreiða, að landslög varðandi barnasáttmálann ættu einnig við. Þannig að já, ég hef áhyggjur af því að við séum ekki í nægilega miklum mæli að taka barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, sem eru lög, inn í vinnu ólíkra stjórnvalda og hef lýst því og við ætlum okkur að setja í gang vinnu við að skoða hvers vegna það sé og hvernig við getum

til, án þessara pólitísku afskipta, fjarlægðar, í síðustu lagabreytingum. Það var ekki bara upp úr þurru einhvern veginn, það var ítrekað varað við því

Virðulegi forseti. Eins og ég sagði hér áðan þá er barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna landslög. Við eigum að vinna hagsmunamat í málefnum barna. Öll stjórnvöld eiga að gera það. Allir sem vinna með málefni barna eiga að gera það. Það er algerlega skýrt kveðið á um það. Það er hins vegar svo að það er ekki löng reynsla af þessu. Þess vegna er mikilvægt þegar upp koma mál eins og þetta, eða önnur sambærileg sem hafa komið upp, að við rýnum það af hverju ólík stjórnvöld eru ekki að gera það, að við förum ofan í málin. Ég hef ekki efnislegar upplýsingar um þetta einstaka mál sem hér um ræðir, hvort það hafi verið gert og með hvaða hætti en það er tilefni til að skoða það. Við skulum ekki gera lítið úr barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna með því að tala um að lagaákvæðin sem þar eru og eru lögfest í íslensk lög, ekki bara fullgilt heldur líka lögfest,

Ég vil því fá að spyrja hæstv. ráðherra: Hvað verður þá um þær breytingar sem íslenski löggjafinn hefur gert á reglum sem innleiddar hafa verið í íslenskan rétt á grundvelli EES-samningsins, hvort sem er til ívilnunar eða íþyngingar? sömuleiðis, með leyfi forseta: Breytingar sem ekki eru í samræmi við upprunalegar reglur frá Evrópu en Alþingi hefur samþykkt engu að síður við innleiðingu Evrópureglnanna, verða þær breytingar að engu hafðar ef þessi bókun verður innleidd með þeim hætti sem utanríkisráðherra leggur nú til?

þ.e. að hún sé skýringarregla. Dómstólar eru þar með búnir að kveða úr um það. Hæstiréttur slær þar föstu að bókun 35 sé ekki fyllilega innleidd hér á landi. Þannig hefur ekki verið lagt til grundvallar að það ákvæði, sem er þá skýringarreglan í 3. gr. EES-laga, feli í sér almenna forgangsreglu í samræmi við bókun 35 við EES-samninginn, nefni það aftur að bókun 35 hefur ekki tekið neinum breytingum í orðalagi eða efnislega. Um er að ræða sömu ákvörðun og var tekin fyrir 30 árum.

Þeir segja, með leyfi forseta: „Það er okkar skoðun að í ljósi þeirrar óvissu sem uppi er varðandi hvort Ísland hafi innleitt bókun 35 við EES-samninginn með fullnægjandi hætti, og vegna þeirrar ósamkvæmni sem gætt hefur í dómaframkvæmd hér á landi varðandi þetta, sé það mikilvægt að íslenski löggjafinn leysi úr vandanum og setji í lög skýrt og óskilyrt ákvæði á þessu sviði og virði þannig þær skuldbindingar sem koma fram í bókun 35.“ Þetta væru þessir ágætu menn auðvitað ekki að segja

„Ekki verður ráðist í tengingu raforkukerfis landsins við raforkukerfi annars lands í gegnum sæstreng nema að undangengnu samþykki Alþingis.“ Þetta er í þingsályktun. Með innleiddri bókun 35, eins og ráðherra leggur hana fyrir þingið væntanlega núna á næstunni, hvert verður gildi þessa ákvæðis í þingsályktun að mati hæstv. ráðherra? Fellur það í ljósi þess að það stangast mögulega á við aðrar reglur frá Evrópusambandinu?

fengið og í öðrum greinum sem hafa verið skrifaðar, þá gengur frumvarpið út á það að þegar íslensk lög sem hafa farið í gegnum Alþingi og fengið þinglega meðferð og önnur íslensk lög sem hafa fengið þinglega meðferð og eru orðin lög á Alþingi rekast á,

að það kæmi enginn hér frá Evrópusambandinu eða Evrópulandi og myndi stinga Íslandi í samband og gera það að hluta af evrópskum markaði, alveg óháð þingsályktuninni. (Forseti hringir.) En það stendur og það verður ekki hægt að koma hingað og leggja kapal, enda er það ekki hluti af þriðja orkupakkanum og var aldrei.

Þetta er líka staðan í Arnarskóla, sem er sjálfstæður skóli fyrir fötluð börn sem þarf líka að synja umsækjendum um skólavist. Ég spyr því hæstv. ráðherra: Hefur ráðuneytið fylgst með stöðunni? Og ef svo er,

jafnframt segja, og taka undir með þingmanninum, að þetta á að vera málefni okkar ríkisvaldsins líka þó að þetta sé á hendi sveitarfélaganna.

vinna að. Hv. þingmaður nefnir heilbrigðiskerfið sérstaklega. Við erum með á þingmálaskrá núna í vetur lög um inngildandi menntun og skólaþjónustu þar sem við erum í umtalsverðu samtali við heilbrigðiskerfið, m.a. um það hvernig aðkoma þess verður að skólastarfi, þjónustu við skólana o.s.frv. Það er mikilvægt að bregðast við með þessum tvíþætta hætti. Við erum að fylgjast með þessu máli. Við munum setja okkur dýpra inn í það. Það þarf að finna lausn á þessu á vettvangi sveitarfélaganna og í samstarfi við sveitarfélögin en til lengri tíma litið þurfum við að skoða skólakerfið okkar og hvernig við getum þjónustað það betur þannig að það verði inngildandi. Þá þurfa kerfi ríkisins að koma fastar inn og af meira afli. Ég er sammála þingmanninum í því.

Það er einhver skörp fjölgun í umsóknum í sérskólana sem við höfum ekki fullar skýringar á og ég tel að hæstv. ráðherra hljóti að hafa upplýsingar sem ég hef ekki um það. Það er nefnilega ekki erfitt að reikna dæmið til enda. Ég vil nú nefna það, fyrst við erum hér að ræða velferðarmálin, að ég er alveg sammála því sem haft hefur verið eftir hæstv. fjármálaráðherra t.d. sem hefur sagt að velferð sé ekki gefin. Það er alveg hárrétt og ég held að við hljótum öll að sjá að ásakanir um að við séum hér að belgja út velferðarkerfi þegar við gerum þá einföldu kröfu að hér sé börnum veitt lögbundin þjónusta á sviði menntunar, lögbundin heilbrigðisþjónusta — þá erum við að biðja

Þingmaðurinn spyr sérstaklega: Hvað veldur þessari aukningu? Við sjáum þessa aukningu líka inni í framhaldsskólakerfinu. Við sjáum þetta í grunnskólakerfinu. Ég held að þarna séu margir samverkandi þættir sem búa að baki. En fyrst og síðast snúa þeir að því að við þurfum að stíga fyrr inn. Við þurfum að stíga fyrr inn með ólík kerfi, aðstoða skólana við að takast á við það að sinna ólíkum nemendum og finna þeim ólíkan farveg. Til þess þarf ólík kerfi inn í skólana, til þess að aðstoða við það. Til þess að Til þess að það gerist þurfa ólík kerfi að stíga fyrr inn og það er meginlínan í nýjum lögum, um inngildandi menntun og skólaþjónustu, sem eru á dagskrá hér á þessu haustþingi. að grípa þannig inn í hlutina að börnin þurfi ekki í sama mæli þyngri þjónustu eins og er að birtast okkur, m.a. þarna og í framhaldsskólakerfinu.

Forseti. Ég vil beina spurningu til hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra. Af umræðum í þessum sal mætti ætla að verðbólga sem fyrirbæri væri breytingar á vísitölu neysluverðs

eins og þær innihaldi einhvern meiri sannleik en mælingar á vísitölu neysluverðs. Fyrir mér er vísitala neysluverðs hitamælir og það sem við erum að velta fyrir okkur er hvort sjúklingurinn er með hita, hvort hann sé eðlilegur eða óeðlilegur. Það að breyta hitamælinum gerir lítið fyrir heilsu sjúklingsins. Auðvitað væri mögulegt að úthluta öllum íslenskum læknum einfaldlega priki með strikum á þar sem rauður punktur væri við 37° C. 37° C. Þeir gætu svo mælt íslenska sjúklinga hægri vinstri og komist að því að enginn þeirra þyrfti á nokkurs konar læknismeðferð að halda. Það væri hægt að spara heilbrigðiskerfinu stórfé í að bregðast við

að gera þurfi breytingar á vísitölu neysluverðs, t.d. þannig að húsnæðisliðurinn sé felldur úr henni, eins tamt og þingmönnum er að ræða um verðbólgu án húsnæðisliðarins.

ég sem dýralæknir gæti alveg farið í að dýpka þá umræðu og er sammála honum um að það er ekki góð hugmynd að breyta hitamælinum eða kvarðanum á hitamælinum.

á þann mælikvarða hefur verðbólga á Íslandi verið að mælast með sambærilegum hætti og á Norðurlöndunum, ef við horfum til 2015, ef ég man var hún 2,5%, þar sem Norðmenn hafa verið í 3,3% en Danmörk og Svíþjóð örlítið neðar. Það er auðvitað ekki nein hókus-pókus aðferð að kippa einhverju út úr vísitölu og segja að það sé það sem við erum að horfa á þegar við vitum að markaðurinn, sem er að reyna að verðmeta hver áhættan er á húsnæðismarkaði og hvaða viðmið menn setja inn í lánasamninga, myndi þá nota bara eitthvað allt annað. Það er ákveðin neytendavernd fólgin í því að það sé einhver vísitala sem allir geta gengið að. Vandinn við vísitöluna eins og hún hefur verið reiknuð þangað til núna í sumar var að hún byggði fyrst og fremst á húsnæðismarkaði, sölu,

Þegar við förum inn í þessa nýju vísitölu í dag eða nýju aðferðafræði Hagstofunnar við að mæla húsnæðiskostnaðinn, þ.e. húsaleigu, þá hef ég áhyggjur af því að það sé akkúrat gert á þeim tíma þar sem við erum ekki enn komin með nægilega (Forseti hringir.) stóran bunka af skráningarskyldum leigusamningum undir,

Ég tel aftur að þarna föllum við í sömu gryfju, að fara að ræða um vísitöluna eins og hún sé verðbólgan. Það blasir við að ef það væri þannig þá gæti Alþingi einfaldlega sett lög og ákveðið að vísitala neysluverðs yrði bara föst. Myndi það leysa verðbólguvandamálið? Það er svona svipað og að úthluta læknum prikum með punkti við 37° sem hreyfist ekki neitt óháð því hvert hitastigið og ég óttast að þessi misskilningur sé býsna útbreiddur, að við séum ekki að tala um mælitæki. Við erum að tala um fyrirbærið verðbólgu.

Hvernig myndi munurinn á verðtryggðum og óverðtryggðum vöxtum þróast eftir það?

er alveg rétt að er oft talað um hér í þessum sal og er náttúrlega stórkostlegur misskilningur. Við erum að nota vísitölu sem einhvers konar mælikvarða til að hjálpa inn í svona mælingar til að bera saman og auðvitað er það notað sem viðmið í lánasamningum. Ef það væri ekki fyrir hendi myndu menn nota eitthvað annað. Í því fælist auðvitað ekki nokkur neytendavernd. En það eru fyrst og fremst þrír þættir sem valda verðbólgu: Það er skortur á framleiðslu, framleiðsluskortur, það er of mikil eftirspurn og svo væntingarnar. Það er sá þáttur sem við erum að glíma við í dag og fyrst og fremst á húsnæðismarkaði.

Virðulegi forseti. Ég mæli hér fyrir tillögu til þingsályktunar um stefnu í neytendamálum til ársins 2030. Tillagan var áður lögð fram á 154. löggjafarþingi en náði ekki fram að ganga og er hér með lögð fram að nýju efnislega óbreytt. Virðulegi forseti. Ég vil taka það fram að hér ræðir um fyrstu heildstæðu stefnu í neytendamálum sem er lögð fyrir Alþingi Íslendinga. Aðdragandi þingsályktunartillögunnar má rekja til þess að í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar er lögð almenn áhersla á eflingu neytendaverndar og að tryggja stöðu neytenda betur, m.a. í nýju umhverfi netviðskipta. Neytendamál hafa víðtæka skírskotun til samfélagsins og atvinnulífsins og mikilvægt er að til staðar sé skýr stefnumótun á því málefnasviði ásamt aðgerðaáætlun til næstu ára. Á undanförnum árum hefur verið unnið að ýmsum breytingum á sviði neytendamála með það að markmiði að bæta löggjöf á því sviði, auka neytendavitund og styrkja stöðu neytenda. Að sama skapi eru mörg verkefni fram undan og þegar í vinnslu með sömu markmið. Bæði er að ræða um verkefni sem má rekja til aukinnar áherslu á neytendamál hjá ríkisstjórninni ásamt nýlegri löggjöf á Evrópska efnahagssvæðinu. Löggjöf á sviði neytendamála hefur að stærstum hluta það markmið að leiðrétta aðstöðumun sem er á milli fyrirtækja og almennings, þ.e. neytenda, bæði almennt og vegna einstakra viðskipta. Í því felst m.a. að vernda neytendur gegn óréttmætum viðskiptaháttum fyrirtækja, upplýsa neytendur og veita þeim skilvirk úrræði til að leita réttar síns. Sú tillaga til þingsályktunar sem ég mæli fyrir er efnislega þrískipt. Í fyrsta hluta hennar er lýst framtíðarsýn neytendamála á Íslandi en hún er sú að á Íslandi sé traust og nútímaleg löggjöf á sviði neytendamála sem stenst samanburð við nágrannalönd Íslands og stuðla að virkri neytendavitund og trausti neytenda hvað varðar reglufylgni og markaðseftirlit. Jafnframt að hér verði fagleg og skilvirk stofnanaumgjörð um neytendamál með hagsmuni neytenda að leiðarljósi. Í öðrum hluta tillögunnar kemur fram að meginmarkmið stefnu í neytendamálum sé að tryggja framangreinda framtíðarsýn til lengri tíma í því skyni að unnið verði að þeim aðgerðum og áherslum sem koma fram í þingsályktunartillögunni þingsályktunartillögunni á tímabilinu frá 2024 til 2030 í samráði við helstu hagsmunaaðila. Í þriðja hluta tillögunnar er síðan lögð fram aðgerðaáætlun sem lagt er til að unnið verði eftir til að tryggja framgang þessarar stefnu til ársins 2030. Koma þar fram níu skilgreindar aðgerðir með ábyrgðaraðilum og samstarfsaðilum. Umræddar níu aðgerðir lúta að eftirfarandi þáttum: Fyrst ber að nefna endurskoðun löggjafar til að efla neytendavernd. Í annan stað stofnanaumgjörð neytendamála. Í þriðja lagi áhersla á netviðskipti og stafvæðingu á sviði neytendamála. Í fjórða lagi hina grænu umbreytingu í neytendamálum. Í fimmta lagi aukin neytendavernd á sviði fjármálaþjónustu og áhersla á fjármálalæsi. Í sjötta lagi aukin neytendavernd við fasteignakaup. Í sjöunda lagi áhersla á íslensku við markaðssetningu vöru og þjónustu. Í áttunda lagi neytendavernd gagnvart viðkvæmum hópum samfélagsins og að lokum áhersla á rannsóknir, upplýsingagjöf og fræðslu til að auka neytendavitund. Nokkrar þessara aðgerða eru þegar að einhverju leyti hafnar en aðrar eru í mótun og undirbúningi. Sem dæmi um aðgerð sem þegar er hafin má nefna frumvarp til nýrra markaðssetningarlaga sem stefnt er að því að leggja fram á Alþingi á næstu dögum og felur í sér almennar lagaúrbætur til eflingar neytendaverndar. Virðulegur forseti. Einnig verða á næstu dögum kynntar niðurstöður úr vinnu starfshóps um aukna neytendavernd við fasteignakaup og annars starfshóps um aukna neytendavernd á sviði fjármálaþjónustu. Jafnframt má hér nefna viljayfirlýsingu menningar- og viðskiptaráðuneytis og Neytendastofu um átaksverkefni sem miðar að því að auka vitund fyrirtækja og almennings um íslenskuákvæði laga um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu, sem og styrkingu þess ákvæðis í áðurnefndu frumvarpi til nýrra markaðssetningarlaga. Verði þingsályktunartillaga sú sem ég hér með mæli fyrir samþykkt er ráðgert að hún hafi einhvern kostnað í för með sér, t.d. í auknum verkefnum Neytendastofu, en það er almennt innan ramma og kallar ekki á ný útgjöld fyrir ríkissjóð. Þessi tillaga til þingsályktunar um stefnu í neytendamálum til ársins 2030 var unnin af menningar- og viðskiptaráðuneyti að höfðu samráði við Neytendastofu og Neytendasamtökin. Drög að tillögunni voru lögð fram í samráðsgátt stjórnvalda og bárust tíu umsagnir sem almennt voru allar jákvæðar. Virðulegi forseti. Ég tel að hér sé um brýnt þingmál að ræða og það sé mikilvægt að til staðar sé heildstæð stefnumótun stjórnvalda í þessum mikilvæga málaflokki sem er studd með skilgreindri aðgerðaáætlun til næstu ára. Slík stefnumótun er til þess fallin að leggja grunn að frekari aðgerðum og lagabreytingum sem og auknu samstarfi milli stjórnvalda, hagsmunaaðila og samtaka á þessu sviði, neytendum í landinu til hagsbóta.

þá hefur farið svoleiðis úr böndunum verð á nauðsynjavörum og verð á öllum sköpuðum hlutum. Þá vil ég spyrja hæstv. ráðherra hvort það væri ekki við hæfi að ríkið sjálft benda á sjokkerandi róteringar

sem selur okkur evruna á 167 kr. en borgar okkur 127 kr. fyrir evruna ef við ætlum að skipta henni, heim komin. Svona

og ég er honum hjartanlega sammála um að þessi áhersla á neytendamál er löngu tímabær. Við höfum núna á síðustu árum verið að taka út neytendamálin og einmitt verið að leggja áherslu á fjármálaþjónustu og að auka upplýsingagjöf og gagnsæi. Það sem er auðvitað gerist núna er að við erum orðin svo gríðarlega tæknivædd að við getum haft miklu betri yfirsýn yfir þróun verðlags og annars slíks og það sem við höfum einmitt verið að gera, og ég ákvað að koma með hér inn í þingsal, er að á síðasta ári gáfum við út mjög merkilega skýrslu sem heitir Gjaldtaka og arðsemi viðskiptabankanna og við erum að fara að uppfæra þessa skýrslu og erum á fullu að vinna í henni þar sem við berum saman hvað fjármálaþjónustu kostar á Íslandi í samanburði við Norðurlöndin. Það er eitt og annað sem kemur þar fram, til að mynda að vaxtamunurinn er einn sá mesti. En á móti kemur að við höfum líka séð að arðsemi bankanna hér er ekki eins mikil og á Norðurlöndunum. Það breytir hins vegar ekki því að við þurfum að vita um hvað við erum að tala og ég hef einmitt sagt sagt að það er gríðarlega mikilvægt þegar við erum á þessum tíma í baráttunni við verðbólgu að allir taki þátt í því. Það á til að mynda líka við um viðskiptabankana. Þessi nýlega vaxtahækkun sem þeir fóru í — ég tel að hún hafi verið meiri en hún hefði þurft að vera þegar við lítum á prósentuhækkun þessarar vaxtahækkunar vegna þess að alls staðar núna í samfélaginu þurfa allir að herða ólina og það á líka við um viðskiptabankana. En til þess að hafa mjög góðan grunn og skilja

Það er ágætt að bæta við Leifsstöðvarokrið að þar er bílastæðaplan, melurinn á Miðnesheiðinni, sem var malbikað fyrir nokkrum árum og einhverjum vinum afhent leyfi til að fara að rukka þar inn. Það hækkar og hækkar. Það er engin starfsemi, ekkert eftirlit, engin þjónusta, bara rukkað og plokkað. Hættum að plokka þegnana að ástæðulausu. Og peningarnir sem lögreglustjórinn á Keflavíkurvelli hafði einu sinni til að byggja upp kerfi til að fylgjast með glæpamönnum sem hingað vildu koma

Veitingamenn á Íslandi er enn að ná sér eftir Covid-tímana og eiga erfitt með að standa í skilum með þau framlög sem þeir fengu. Það er eðlilegt að menn freistist til að keyra kaffibollaverðið upp úr öllu valdi, en þetta skaðar okkur, allt þetta okur og allar þessar álögur sem lagðar eru á íslenska rekstraraðila. Við þurfum að draga úr þessu til að missa ekki kúnnana frá okkur, búhnykkinn sem bjargaði okkur eftir hrun,

Virðulegur forseti. Þessi þingsályktunartillaga sem fjallar í fyrsta sinn á heildstæðan hátt um neytendamál er einmitt svo mikilvæg út frá þessari vitundarvakningu gagnvart sem eru að taka snúning eða okra á neytendum þessa lands. Það er hárrétt sem hv. þingmaður nefnir að stærsta atvinnugreinin á Íslandi í dag og sú sem gefur mestar gjaldeyristekjur er ferðaþjónustan og það er hreinlega ekki gott fyrir orðspor landsins þegar þeir sem heimsækja okkur upplifa það að gengismunurinn eða þjónustugjaldið sem er verið að taka í Leifsstöð sé þannig, eins og hv. þingmaður nefnir, að fólki hreinlega blöskri. Ég vil taka það fram að ég hef ekki kynnt mér það sérstaklega en þetta er einmitt dæmigert mál, fólk fær þá strax ekki góða tilfinningu fyrir landinu. Við verðum að hafa það hugfast að allt skiptir þetta máli velgengni Íslands gengur út á og grundvallast á aukinni verðmætasköpun. Ef við höfum ekki vinnu og hátt atvinnustig þá getum við ekki staðið undir þessu góða velferðarkerfi sem við höfum verið að búa til og bæta síðustu áratugi. Þannig að allt svona, neytenda- og vitundarvakning og þingsályktunartillaga sem gengur út á það að efla hana hér í samvinnu við þingið, skiptir mjög miklu máli og sérstaklega þegar við erum að berjast við verðbólguna. Það þurfa allir að taka þátt í því.

Virðulegi forseti. Ég fagna þessari tillögu um þingsályktun um stefnu í neytendamálum. Ég tel þetta vera tímabært og mikilvægt skref og það er ýmislegt í þessari þingsályktunartillögu sem ég tel til bóta og

Fasteignamarkaðurinn hefur eins og við vitum öll verið erfiður og þá sérstaklega fyrir þau sem eru að koma inn á markaðinn í fyrsta sinn og ég tel það virkilega til bóta að hér sé verið að skoða úrbætur sem stuðla að aukinni neytendavernd og réttaröryggi

og það eru ákveðnir þættir við slík viðskipti sem eru svolítið tortryggilegir hér á landi þannig að ég fagna þessu. En við í þingflokki Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs viljum samt að sama skapi vekja athygli á því

um leigjendur og þeirra réttarstöðu og að sama skapi er í rauninni ekkert nefnt um aðra viðkvæma hópa eins og til að mynda innflytjendur og þætti mér áhugavert að það yrði unnið lengra. Það væri vissulega áhugavert að heyra hvað hæstv. ráðherra hefur að segja um það, hvort þessir hópar ættu ekki að vera hluti af þessari stefnu. Vissulega er það þannig með neytendamálin að viðkvæmir hópar eru jaðarsettir þegar kemur að hækkun verðs og ég tala nú ekki um á fasteignamarkaðnum sem er

Mér þykir mikilvægt að við setjum einhverja varnagla í kringum þessa viðkvæmu hópa. Annað sem ég vildi fagna og kannski ræða aðeins lengra er græn umbreyting í neytendamálum. Ég fagna því vissulega að það er lögð áhersla á sjálfbærni

vaxandi vandamál í okkar samfélagi og víðar. Það er öllum í hag að við sem neytendur getum tekið upplýstar ákvarðanir og mörg okkar viljum taka grænar ákvarðanir en þá verða auðvitað að liggja fyrir

Að öðru leyti, eins og ég segi, er margt jákvætt í þessari stefnu en þetta eru tvö atriði sem mér finnst að ætti að taka til endurskoðunar. Við verðum að tryggja að það sé neytendavernd fyrir öll, að viðkvæmir hópar séu ekki undanskildir.

víkka út skilgreiningu á þessum viðkvæmu hópum. Þá er hægt að taka inn sérstaklega, eins og nefnt var af hv. þingmanni, innflytjendur og leigjendur eða finna þeim jafnvel einhvern annan stað, kannski passar það ekki undir þessum 8. lið, en mér er það bæði ljúft og skylt að skoða það frekar.

eins og ég hef oft sagt hér er eitt það mikilvæga við þingræðið einmitt að við getum átt þetta samtal hér í þingsalnum og stefnan fer svo til nefndar þar sem er hægt að bæta og laga og gera betur. En ég er sammála hv. þingmanni að það er mjög mikilvægt að auka neytendavernd og neytendavitund.

flottan byrjunarpunkt á umræðunni og þessari þinglegu meðferð sem vissulega öll mál fá. Ég fagna því að ráðherra lýsi sig jákvæða gagnvart því að að telja upp fleiri viðkvæma hópa og ég tel að í svona stefnumótun sé það einmitt mikilvægt að við reynum að ná utan um sem flesta jaðarsetta hópa. Það að skilja einhverja utan sviga getur haft neikvæð áhrif og ég held að það sé bara jákvætt að við komum þessum hópum fyrir. Varðandi grænu málin þá er ég kannski ekki alveg sammála því að það sé svona skýrt, þetta er svolítið breitt enn þá, finnst mér, hvernig þessi útfærsla verður og vissulega er það hluti af vinnunni eftir því sem fram vindur hvernig það verður útfært. En mig langaði samt að spyrja ráðherrann um upprunamerkingar á vöru. Það hefur annars vegar verið svolítil umræða um upprunamerkingar á íslenskri vöru.

Virðulegur forseti. Eins og ég nefndi í svari mínu áðan þá höfum við verið að vinna með upprunamerkingar á vörum

En sjálf var ég nú að segja að ég er mjög hrifin af þessu varðandi íslenskar landbúnaðarafurðir þannig að ég fer svona í hálfgerðan hring þegar ég er að svara þessu. En aðalatriðið er að neytandinn sé upplýstur um uppruna

Virðulegi forseti. Ég þakka hæstv. ráðherra fyrir andsvarið og ég heyri að við erum að mörgu leyti mjög sammála og það gleður mig að heyra að við erum sammála um að neytendur þurfi að geta tekið upplýstar ákvarðanir. Við erum einnig sammála um að grænar ákvarðanir eiga ekki að vera flóknar og erfiðar. Ég fagna þessu og fyrst ég stend hérna þá get ég upplýst þingheim um það að ég hef lagt fram á fyrra þingi þingsályktunartillögu tengda fýsileikakönnun á kolefnisporsmerkingum á vörum. En það væri vissulega spennandi á sviði nefndarinnar að taka þessa umræðu lengra.

Virðulegi forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um námsgögn en um er að ræða ný heildarlög um námsgögn sem koma í stað gildandi laga um námsgögn, nr. 71/2007. Frumvarpið er liður í innleiðingu menntastefnu til ársins 2030 en fjölbreytt námsgögn eru ein af megináherslum menntastefnunnar. Þetta frumvarp felur í sér umtalsverðar breytingar á útgáfu útgáfu námsgagna og sumir hafa talað um að þær séu líklega þær mestu sem hafa orðið í áratugi, nái frumvarpið fram að ganga á Alþingi. Undanfarin ár hefur átt sér stað töluverð undirbúningsvinna og aðdragandi að framlagningu þessa frumvarps sem tengist stefnumótun í málefnum námsgagna. Árið 2017 setti þáverandi mennta- og menningarmálaráðherra, sem reyndar situr hér í salnum, hæstv. ráðherra Lilja Alfreðsdóttir, af stað vinnu með það að markmiði að endurskoða fyrirkomulag námsgagnagerðar í leik-, grunn- og framhaldsskólum, þar á meðal var kortlögð staða námsgagna hér á landi og í nágrannaríkjum og samráð haft við ýmsa haghafa. Í framhaldi af þeirri vinnu var ákveðið að koma þessari endurskoðun í farveg innleiðingar menntastefnu frá 2021–2030 sem við erum að vinna eftir. Í fyrstu aðgerðaáætlun menntastefnunnar kemur fram að aðgengi að vönduðu námsefni sé eitt lykilatriði gæðamenntunar. Meðal annars þurfi að auka gæði, fjölbreytni og aðgengi að náms- og kennslugögnum fyrir nemendur á leik-, grunn- og framhaldsskólastigi með áherslu á stafræn námsgögn á íslensku, táknmáli og efni fyrir nemendur með fjölbreyttan tungumála- og menningarbakgrunn.

skipaði sá sem hér stendur starfshóp um námsgögn í upphafi þessa árs. Hlutverk starfshópsins var að greina áskoranir og tækifæri vegna fyrirhugaðrar lagasetningar um námsgögn með það að leiðarljósi að auka aðgengi að fjölbreyttum námsgögnum fyrir öll skólastig. Hópnum var ætlað að fjalla um aðgengi að námsgögnum, gæði og gerð þeirra, m.a. í ljósi nýjustu rannsókna. Starfshópinn skipuðu fulltrúar frá Samtökum menntatæknifyrirtækja, Menntamálastofnun, sem síðar varð Miðstöð menntunar og skólaþjónustu eða þann 1. apríl á þessu ári, Skólameistarafélagi Íslands, Kennarasambandi Íslands, Samfési, Háskóla Íslands, Háskólanum á Akureyri, Hagþenki – félagi höfunda fræðirita og kennslugagna, Félagi íslenskra bókaútgefenda, Sambandi íslenskra sveitarfélaga og Samtökum áhugafólks um skólaþróun, ásamt fulltrúum sem skipaðir voru án tilnefningar en þar á meðal var hv. þm. Berglind Ósk Guðmundsdóttir, sem reyndar er búin að biðja um andsvar við ráðherra að lokinni þessari ræðu og ég reikna með að flytji líka ræðu í dag. Starfshópurinn stóð m.a. að málþingi um námsgögn sem var vel sótt og vann tillögur sem verið er að hrinda í framkvæmd með frumvarp því sem ég mæli hér fyrir. Virðulegi forseti. Eins og áður hefur komið fram felur frumvarpið í sér ný heildarlög um námsgögn, Uppbygging frumvarpsins tekur að nokkru leyti mið af lögum um námsgögn en í því felast nokkur mikilvæg nýmæli og breytingar sem ég ætla hér að fara yfir. Þar ber helst að nefna að í frumvarpinu er lagt til að öllum börnum að 18 ára aldri standi til boða gjaldfrjáls námsgögn í leik-, grunn- og framhaldsskólum á Íslandi. Markmið með gjaldfrjálsum námsgögnum er að tryggja jöfn tækifæri allra barna til náms, sem er jafnframt í samræmi við áherslur barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og við eitt af markmiðum gildandi menntastefnu. Hingað til hafa gjaldfrjáls námsgögn einvörðungu átt við skyldunám í grunnskóla en í frumvarpinu felst sú grundvallarbreyting að aðgangur að gjaldfrjálsum námsgögnum verður einnig tryggður á leikskóla- og framhaldsskólastigi.

verði þetta frumvarp samþykkt og við erum með fjármagn áætlað í fyrsta fasa þeirrar innleiðingar. Þetta er enn eitt skrefið í því að tryggja öllum börnunum okkar jöfn tækifæri í skólakerfinu Það hlýtur að vera leiðarstef allra þeirra sem hafa hag barnanna okkar fyrir brjósti að tryggja að kostnaður verði aldrei steinn í götu þeirra þegar kemur að menntun og þetta er í raun meðal þeirra grundvallarréttinda sem barnasáttmálinn kveður á um. Risavaxið framfaraskref var tekið með því að tryggja gjaldfrjálsar skólamáltíðir og er sá sem hér stendur stoltur af því að halda áfram á þeirri pólitísku braut að tryggja að efnahagur komi ekki niður á skólagöngu barna. Þetta er sérstaklega mikilvægt í ljósi þess að þegar við rýnum tölfræði sem tengist menntun þá sjáum við að það forskot er horfið sem Ísland hafði, m.a. á nokkur önnur Norðurlönd, þegar kemur að því hvaða áhrif félagslegur bakgrunnur hefur á nám. Við erum komin á sama stað og önnur Norðurlönd þegar kemur að því að félagslegur bakgrunnur er að hafa meiri áhrif heldur en hann hefur haft í gegnum árin, þannig að svona aðgerðir eru gríðarlega mikilvægar. Í frumvarpinu er jafnframt lögð til sú breyting frá gildandi lögum að draga fram áherslu á nýsköpun í námsgagnagerð, gæði, framboð og fjölbreytileika. Í samræmi við framangreindar áherslur er m.a. lagt til að þau námsgögn sem njóta stuðnings námsgagnasjóðs eða þróunarsjóðs námsgagna skuli vera vönduð, í samræmi við aðalnámskrár og styðja við fjölbreyttar þarfir barna og ungmenna. Þá er í frumvarpinu fjallað um heimild ráðherra til að setja gæðaviðmið um gerð og útgáfu námsgagna sem njóta stuðnings hins opinbera, m.a. í gegnum umrædda sjóði. Viðmiðunum er ætlað að vera tæki til að efla gæði námsgagna fyrir námsgagnahöfunda, útgefendur á markaði sem og þá sem úthluta fé úr opinberum sjóðum til námsefnisgerðar. Gert er ráð fyrir að slík viðmið verði ávallt unnin í breiðu samráði ráðuneytis og ólíkra haghafa. Þá er í frumvarpinu lagt til það nýmæli að birt verði útgáfuáætlun námsgagna til fimm ára í senn. Útgáfuáætlun fyrir námsgögn var ein af tillögum starfshóps um námsgögn og horfði hópurinn m.a. til þess að áætlunin myndi tryggja enn frekar að fjármagn til námsefnisgerðar sé nýtt með fullnægjandi hætti. Mikilvægt er að útgáfuáætlun sé unnin af fjölbreyttum hópi hagsmunaaðila og í virku samtali við vettvang, þ.e. skólasamfélagið, bæði kennara og nemendur og aðra sem innan skólakerfisins starfa.

Námsgagnasjóður hefur það hlutverk að leggja grunnskólum til fé til námsgagnakaupa í því augnamiði að auka val þeirra um námsgögn. Í frumvarpinu eru lagðar til ákveðnar breytingar á skipulagi sjóðsins þar sem ábyrgð á starfrækslu hans verður hjá mennta- og barnamálaráðherra í stað þess að yfir sjóðnum sé sérstök stjórn. Þá er í frumvarpinu fjallað um þróunarsjóð námsgagna sem hefur það hlutverk að stuðla að nýsköpun, þróun, gerð, þýðingu og útgáfu námsgagna fyrir leik-, grunn,- framhalds- og tónlistarskóla. Frumvarpið felur í sér það nýmæli að hlutverk sjóðsins verði einnig að stuðla að þýðingu námsgagna yfir á íslenska tungu. Þá er að finna það nýmæli að tónlistarskólar geti sótt um stuðning úr þróunarsjóði námsgagna, sem ekki hefur verið hingað til. Þetta er í samræmi við þau almennu nýmæli sem felast í frumvarpinu að löggjöf nái til útgáfu námsgagna fyrir tónlistarskóla og þýðingar námsgagna, eins og áður sagði. Þá felast m.a. í frumvarpinu þær breytingar að stjórnarmönnum í þróunarsjóði námsgagna er fjölgað úr fimm Samhliða þessum breytingum er gert ráð fyrir verulegri eflingu námsgagnasjóðs og þróunarsjóðs námsgagna með auknu fjármagni strax á næsta ári. Í fjárlagafrumvarpi yfirstandandi árs og áætlunum mennta- og barnamálaráðuneytisins er gert ráð fyrir því að bæði námsgagnasjóður og þróunarsjóður námsgagna muni sem hluti af þessari eflingu tvöfaldast á næsta ári frá þeim fjárveitingum sem eru nú á yfirstandandi ári. Virðulegi forseti. Ég bind vonir við að þetta frumvarp efli námsgagnaútgáfu, gæði námsgagna og þar með skólakerfið í heild til framtíðar. Það er sannarlega hluti af stórum kerfisbreytingum í menntakerfinu sem ég hef lagt áherslu á sem mennta- og barnamálaráðherra en er líka hluti af menntastefnu til ársins 2030

Á næstu vikum munu fleiri frumvörp sem eru liður í þeim umfangsmiklu breytingum líta dagsins ljós og verða lögð fram hér á Alþingi. Ein af undirstöðum þess frumvarps sem hér er mælt fyrir er samstarf, samvinna og samtal milli ólíkra hagaðila. Menntakerfið okkar býr yfir ótrúlegum mannauði þvert á öll stig og undirstaða breytinga til framfara að þær breytingar skili sér í auknum stuðningi og verkfærum til þeirra sem starfa innan skólanna og til barnanna sjálfra sem eru nemendur í skólakerfinu. til þess að það gangi eftir er aukið samtal og samvinna ólíkra aðila, bæði við vinnslu frumvarpa eins og hér eru en líka í eftirfylgninni varðandi útgáfuáætlun, varðandi gæðaviðmið og ólíka þætti. Ég hlakka til að leggja fleiri frumvörp fram hér á þingi vegna þess að að einhverju leyti hanga þau saman sem ein heild, bæði frumvarp um inngildandi menntun og skólaþjónustu en líka frumvarp um samræmt námsmat í grunnskólum. Ég vil að öðru leyti vísa til greinargerðar þeirrar er fylgir með frumvarpinu en þar er ítarlega fjallað um og gerð grein fyrir efni þess. Að lokinni þessari umræðu legg ég síðan til að frumvarpinu verði vísað til hv. allsherjar- og menntamálanefndar og til 2. umræðu.

þau eru. Við þekkjum og vitum að í framhaldsskólum eru námsgögnin allt öðruvísi en á öðrum skólastigum, háskólastigi eða grunnskólastigi, og þar eru kennarar mjög mikið í því að útbúa efnið sitt sjálfir

heimilt. Mér finnst mjög mikilvægt að við ýtum undir frelsi kennaranna sjálfra til að búa til námsefni og koma námsefni á dagskrá sem þeim finnst vera viðeigandi í námsgreinum sem þeir kenna.

þetta andsvar og vil segja að það er gert ráð fyrir því við innleiðingu á þessum breytingum að þær gerist í þrepum til ársins 2029. Markmiðið er að byrja á yngstu bekkjum og byrja á kjarnagreinum eins og íslensku og stærðfræði, byrja kannski á ákveðnum áföngum. Það er það sem við gerum ráð fyrir á næsta ári. Það er líka gríðarlega mikilvægt í þeirri vinnu að það fari fram samtal við framhaldsskólakerfið. Skólarnir eru ólíkir og þeir myndu hugsanlega vilja leysa þetta með ólíkum hætti. Ólíkir skólar myndu vilja leysa þetta með ólíkum hætti. Maður hefur heyrt hugmyndir eins og að nýta bókasöfn í ákveðnum skólum og aðrar útfærslur annars staðar.

En við viljum ekki víkja frá því grundvallarsjónarmiði að markmiðið sé að árið 2029 séu námsgögn í framhaldsskólum gjaldfrjáls fyrir yngri en 18 ára. Það er algjörlega kjarnamarkmiðið með frumvarpinu en það þarf að vera ákveðinn sveigjanleiki og þess vegna er líka þessi tímalína til nokkurra ára.

prentaðra námsgagna, hvort það sé ekki fortíðin, hvort við ætlum að fara að stíga inn í framtíðina, hvort það sé ekki spurning um að við séum leiðandi sem stjórnvöld í því að

Hefur það verið kostnaðarmetið? Það er væntanlega utan þess sem við þekkjum í námsgagnagerð menntamálastofnana sem hafa farið með námsgagnagerð undanfarin ár. Hver er kostnaðurinn við að grípa inn í þarna og gera námsgögn í tónlistarskólum gjaldfrjáls? Hvaða námsgögn eru þetta? Og er þetta leið til að ríkisvæða námsgögn sem voru áður á höndum einkaaðila?

á sama hátt og við viljum ekki teppa útgáfu námsgagna ef kennarar sjá sér hag í því að gefa út námsgögn, og þess vegna þurfi samtal, þá á það við um stafræna hlutann.

Það mætti vel skerpa það í nefndaráliti eða í meðförum þingsins. Þegar kemur að Þegar kemur að tónlistarskólum þá held ég að einhvers misskilnings gæti vegna þess að við erum ekki að leggja það til með þessu frumvarpi að námsgögn í tónlistarskólum verði gjaldfrjáls. Í 4. gr. segir að í leik-, grunn- og framhaldsskólum skuli vera gjaldfrjáls námsgögn til 18 ára aldurs. En það er verið að gera ráð fyrir því

þannig að í rauninni erum við akkúrat að hvetja einkaaðila og feltið til að sækja um í þróunarsjóð námsgagna til útgáfu námsgagna á tónlistarskólastigi. Ekki er gert ráð fyrir því í frumvarpinu að þau verði gjaldfrjáls

frumvarp til laga um námsgögn og taka það fram í upphafi míns máls að við í Vinstrihreyfingunni – grænu framboði styðjum þetta frumvarp. Ég fagna því að þessi lög komi fram og ég tel að þetta muni bæta og styrkja umhverfi skólanna hér á landi og það er mikilvægt því að í góðu samfélagi ganga börn, óháð stöðu sinni, í góða skóla þar sem þau læra um fjölbreytta hluti. Mér finnst jákvætt að hér eigi að setja fram gæðamarkmið því að góð námsgögn skipta máli.

mínum huga er mikilvægt að hér sé ekki einungis átt við rafbækur heldur geti þetta verið alls konar námsgögn. Mér finnst það ágætisforgangsröðun að byrja með yngstu bekkina en vegna þess að hér er lagt til að námsgögn í leik-, grunn- og framhaldsskólum skuli verða gjaldfrjáls, sem ég fagna gríðarlega, þá finnst mér mikilvægt að til að mynda sé iðnnámið haft með. Þar gætum við þess vegna verið að tala um verkfærin. Hamar getur verið námsgagn í því samhengi. Þetta er eitthvað sem e.t.v. mætti skýra aðeins betur. En það breytir ekki mikilvægi málsins í heild sinni sem ég og við í Vinstri grænum erum fylgjandi.

að hér sé raunverulegt jafnrétti til náms er að börn og ungmenni geti stundað nám óháð til að mynda efnahag heimilisins. Það var gríðarlega mikilvægt skref sem var stigið með því að koma á gjaldfrjálsum skólamáltíðum og við þurfum að halda áfram í sömu átt.

mér finnst í rauninni vera eitt af stóru málunum þegar kemur að því að móta íslenskt samfélag, þ.e. að hér geti öll stundað nám. Ég verð að segja að fyrir mitt leyti myndi ég mjög gjarnan vilja að námsgögn í tónlistarskólum væru líka gjaldfrjáls og held að það eigi algjörlega að vera framtíðarmúsíkin vegna þess að það á auðvitað líka að vera jafnræði og jöfn tækifæri þegar kemur að því að vera í tónlistarnámi. Það á ekki að stýrast af efnahag heimilisins, enda vitum við að listrænir hæfileikar barna spyrja ekki um stétt eða stöðu eða getu foreldranna til þess að kaupa námsgögn. Frú forseti. Ég er að hugsa um að hafa þessa ræðu ekki mikið lengri. Ég vildi koma hér upp til að lýsa yfir stuðningi okkar í Vinstri grænum við þetta mál. Kannski kemur ráðherrann í andsvari eða síðari ræðu eitthvað inn á það hvað teljist til námsgagna, annars finnst mér það vera eitthvað sem allsherjar- og menntamálanefnd getur skoðað í sinni vinnu. Ég vil bara að endurtaka að mér finnst mikilvægt að þarna sé horft breitt á hlutina. Að lokum vona ég að við fáum þetta mál aftur sem fyrst hér inn í þingsalinn til þess að samþykkja það.

Ég ætla að byrja á að fagna því að við séum að ræða þetta mál hér í dag og að við séum að ræða það við upphaf þings þannig að nefndin hafi góðan tíma til að fara ofan fara ofan í saumana á frumvarpinu og skilja kerfið eins og það er og í hvaða átt við erum að fara. Þetta mál sem hæstv. mennta- og barnamálaráðherra, Ásmundur Einar Daðason, leggur fram er gott skref í rétta átt að breytingum á kerfinu okkar utan um útgáfu námsgagna. Kerfið hefur staðið í stað í áraraðir og það hefur verið kallað eftir breytingum í mörg ár rétt eins og hæstv. ráðherra fór yfir í ræðu sinni hefur þetta staðið til lengi. Það hafa orðið ýmsar breytingar eins og námsgagnasjóður og þróunarsjóður námsgagna sem voru rétt skref, góð skref í rétta átt, en vegna smæðar sjóðanna þá hafa ekki orðið þær raunverulegu breytingar sem ætlast var til að yrðu með tilkomu þeirra sjóða. Verulega hefur skort á fjölbreytni, nýsköpun og framþróun á námsgögnum. Aðgengi að námsgögnum á stafrænu formi er verulega ábótavant og þróa verður mun hraðar rafræn og gagnvirk námsgögn. Við erum að sjá mikla þróun á samfélaginu okkar og gagnvirk námsgögn eru eitthvað sem verður algjört framtíðarmál og þess vegna er aðkoma menntatæknifyrirtækja mjög mikilvæg í þessu efni líka. Grunnskólakennarar hafa sömuleiðis gert kröfu um meiri fjölbreytni í vali á námsgögnum en þeir hafa í raun afar takmarkað val um námsgögn önnur en þau sem ríkisstofnanir hafa haft á boðstólum. Stofnanir sem hafa farið með útgáfu námsgagna hafa vissulega veitt skólunum færi á að nýta hluta fjárveitinga sinna til kaupa á öðru námsefni í gegnum námsgagnasjóð en sá hluti hefur verið agnarsmár og því ekki náð að skipta sköpum í námsgagnagerð og ekki breytt kerfinu eins og kannski við hefðum viljað ná fram. Svo finnst mér frelsi kennara til að setja námsefni á dagskrá skipta gríðarlega miklu máli í þessu efni og ég vona að í samtali í nefndinni munum við fá það fram hvernig kennarar sjá þetta kerfi fyrir sér, þótt ég viti að þeir hafi vissulega komið mjög ríkulega að samningu þessa frumvarps, sem skiptir máli. Frumvarp þetta má segja líka að komi fram á mjög mikilvægum tíma barna í samfélaginu og umræðu um hana í samfélaginu okkar. Mér finnst við vera að setja áherslu á réttan stað í skólakerfinu með því að leggja þetta mál fram, sem hæstv. ráðherra gerir, því með því finnst mér við vera að setja fókus á gæði náms. Við erum að leggja okkur fram í því að gæði náms aukist og ég held að það sé til hagsbóta fyrir öll börn sem eru í skóla og þess vegna fagna ég því að við séum að ræða þetta mál.

Það er risastór áskorun í íslensku samfélagi og hér verðum við að gera betur. Kennarar eiga ekki að þurfa að standa í því að útbúa efni sjálfir, að vera kannski að þýða yfir á tungumál sem þeir þekkja ekki endilega, þannig að það er mikilvægt að það komi faglegra efni fram á mismunandi tungumálum sem nálgast betur þá fjölmörgu einstaklinga með fjölbreyttan bakgrunn frá mismunandi menningarheimum sem búa hér á landi. Þannig styðjum við líka

en ég skil að þetta eru skynsamleg skref sem verið er að stíga og ég hlakka til að skoða aðeins betur hvernig við getum tryggt að í framkvæmd verði lögin opin fyrir fleiri aðila en ríkið að gefa út námsgögn. Núgildandi lög gefa ekki til kynna að það sé ríkiseinokun á útgáfu námsgagna, það stendur hvergi í lögunum en í rauninni er framkvæmdin sú að það er alger ríkiseinokun á útgáfu námsgagna. Þess vegna skiptir máli að við í nefndinni skiljum hvert við erum að fara og áttum okkur á því hver framkvæmdin raunverulega verður á lögunum. við með kerfi sem er mjög frábrugðið þeim kerfum sem eru í löndunum í kringum okkur því að alþjóðlegur samanburður bendir til þess að almennir bókaútgefendur séu

Ég kom aðeins inn á það hversu mikilvæg mér finnst aðkoma menntatæknifyrirtækja en vegna smæðar markaðarins á Íslandi þá er það alveg á hreinu að þau menntatæknifyrirtæki sem eru að gefa út einhvers konar gagnvirkt námsefni eða leiki eða slíkt á íslensku eru að gera það vegna hugsjóna sinna, ekki vegna peninga. Því finnst mér að við verðum að gera þessu dálítið hátt undir höfði og ýta undir að þessir aðilar nái kannski líka fótfestu á stærri mörkuðum úti í heimi.

ég held að það sé eitthvað sem við þurfum klárlega aðeins að fara yfir í nefndinni af því að það verður að vera á hreinu. Erum við að tala um hamar eða erum við að tala um bók?

þá finnst mér skjóta örlítið skökku við að það eigi að gera áætlun um útgáfu gagna fimm ár fram í tímann þegar við áttum okkur ekki alveg á því hvernig samfélagsgerðin verður eftir fimm ár. Framkvæmd þessa atriðis er enn þá spurningarmerki í mínum huga en við munum auðvitað vinna þetta mál áfram þannig að ég geri ráð fyrir því að það verði skýrara.

Já, þetta er bara spurning um hvernig þetta er útfært. Er þetta á afmælisdegi, á slaginu þegar þú verður 18 ára eða verður það skilgreint sem fyrstu tvö árin í framhaldsskóla? Þetta er líka álitamál sem við þurfum að skoða í framhaldinu. að mér er tíðrætt um frelsið í útgáfu námsgagna þá langar mig samt að við stígum með mun meira afgerandi hætti inn í stafrænt umhverfi tel að við getum gert það, aðstoðað kannski betur kennara sem starfa á gólfinu við innleiðingu á stafrænum námsgögnum. Við erum að sjá það með tilkomu gervigreindarinnar að

inna hv. þingmann eftir til að auka skilning minn. Það snýst um það að í 1. gr. er fjallað um gildissvið þessara laga, að lög þessi gildi um stuðning ríkisins við nýsköpun, þróun, gerð, þýðingu og útgáfu námsgagna á hvaða formi sem þau eru fyrir leik-, grunn-, framhalds- og tónlistarskóla. Þarna er greinilega ríkið að koma inn með fjármagn til að styðja við þetta, sem er vel.

finnst mér vera eitthvað sem við þurfum að hugsa út í því að í mínum huga væri það ekki góð nýting á opinberu fé og gæti unnið gegn hugmyndinni um það að

og nálgun okkar á þessu viðfangsefni. Ég nefndi það í ræðu minni að ég teldi til bóta ef almennir bókaútgefendur gætu komist inn á námsgagnamarkaðinn því það myndi styðja almennt alla bókaútgáfu. Fyrirkomulagið eins og það er í dag er að Námsgagnastofnun og síðast Menntamálastofnun, núna Miðstöð menntunar og skólaþjónustu, hafa stundum farið í alls konar útboð á verkefnum og það hefur virkað ágætlega. Það er hægt að gera það með sama hætti í þessu fyrirkomulagi sem á að setja á fót núna. Ég er ekki sammála hv. þingmanni að orðið gróði sé neikvætt í þeim skilningi að almenn bókaútgáfa geti vaxið og dafnað með aðkomu sinni að námsgagnamarkaði.

Mér finnst skipta máli að gerð námsgagna verði ekki að gróðavettvangi með niðurgreiðslu ríkisins á námsefni til þess að bókaútgefendur geti farið að greiða sér arð í gegnum styrki frá ríkinu. Þá finnst mér við vera komin á skrýtinn stað, svipað og til að mynda þegar kemur að heilbrigðisþjónustunni. En það þýðir auðvitað alls ekki að einkaaðilar geti ekki framleitt námsgögn. Mér finnst þetta meira vera spurning um umgjörðina og hvernig við getum nýtt fjármuni ríkisins með sem bestum hætti til að þeir gagnist einmitt í það

við skoðum í samhengi og að við skoðum hvernig umgjörðin sem við búum til nýtist samfélaginu sem allra best.

námsgagnaútgáfu hjá sér, t.d. með því að gera þeim kleift að ráða fleira starfsfólk til að sinna bókaútgáfu almennt. Ég er sammála því að við viljum reka mjög öflugt skólakerfi og við eigum að skoða það hvernig hver einasta króna getur nýst vel. Með því einmitt að opna á aðkomu einkaaðila að útgáfu námsgagna erum við að gera nákvæmlega það. Við erum að fara að nýta krónurnar okkar betur, að mínu mati. Við fáum inn fagleg sjónarmið þeirra sem eru að sinna bókaútgáfu á gólfinu allan daginn

kannski ekki vera punktur sem skiptir máli í þessu samhengi af því að við erum að leggja til þessar breytingar til að efla gæði náms,

Virðulegur forseti. Ég ætla að óska hæstv. ráðherra til hamingju með að vera kominn með þetta frumvarp fram hér á allra fyrstu dögum þingsins. Það er mikilvægt fyrir okkur í allsherjar - og menntamálanefnd svo að við getum afgreitt það hratt og vel.

Mig langaði bara að segja við þetta tilefni að það er rosalega mikilvægt fyrir okkur að fá góða umræðu bæði í þinginu og á vettvangi allsherjar- og menntamálanefndar um menntamálin.

góðar umræður, bæði hér í þingsal en ekki síður inni í nefndinni sjálfri. Mig langar að segja varðandi gjaldfrjálsu námsgögnin að það kom mér raunverulega á óvart þegar ég lærði það að við skærum okkur úr hér á Íslandi miðað við hin Norðurlöndin.

að einkamarkaðurinn geti líka komið öflugur inn í námsgagnagerð. Það er það sem við sjáum á hinum Norðurlöndunum og í öðrum löndum sem við viljum gjarnan bera okkur saman við.

vandamálið er enn til staðar og okkur vantar fleiri bækur og sérstaklega fyrir börn og ungmenni og okkur vantar fleiri bækur sem eru þýddar fyrir íslensk börn og ungmenni. Ég sótti ráðstefnu um læsi á Akureyri síðasta laugardag

Þetta er svo gígantískur munur. Bækur og lesefni eru í mikilli samkeppni við allt sem er í boði á internetinu; allir þessir tölvuleikir, allar þessar sjónvarpsþáttaraðir og

rekstur þessara afþreyingargeira, hvort sem það er tölvuleikjageirinn eða kvikmyndageirinn eða hvað það er, þá eru þetta náttúrlega bara einhverjar pínuponsulitlar baunir sem við erum að tala um í að gera íslenskt efni fyrir ungmenni í skólum hér, við þurfum auðvitað að horfa til þess. Ég ætla líka að segja að ég skil alveg þessa umræðu sem hefur verið í gangi varðandi það að það sé ákveðin hræðsla við sóun. Það er eitthvað sem við verðum að sjá til þegar við samþykkjum svona lög og ætlum að samþykkja gjaldfrjáls námsgögn, þ.e. að framkvæmdin sé með þeim hætti að það sé ekki sóun í kerfinu, það sé ekki eins og var hérna áður, og ég veit ekki nákvæmlega hvernig það er í dag, þegar maður kom stundum í birgðageymslur í grunnskólum landsins sem voru fullar af skólabókum og það voru til bekkjarsett

þessi mikilvægu mál. Ég vona svo sannarlega að þingheimur allur verði tilbúinn að taka þátt í þessari vinnu með okkur og styðja það að við byggjum hér upp íslenskt menntakerfi því að það eru miklar áskoranir í því. Við þurfum hreinlega að gera betur.

til eru á málinu. Það er spurning hvaða pólar eru eftir fyrir okkur í stjórnarandstöðunni til að ræða um þegar þið eruð greinilega öll búin að rífast í allar áttir með þetta.

En þetta skiptir máli. Báðir þessir hlutir skipta máli þegar kemur að því að tryggja jöfnuð. Það er nefnilega þannig með marga af þeim sem hér búa að þeir hafa hreinlega ekki efni á því að kaupa námsgögn fyrir börnin

kennslu og bæta þá umgjörð sem er um námið hér á landi. Ég vona að við getum tekið góðar umræður um það þvert á flokka vegna þess að þarna erum við virkilega að tala um framtíð barnanna okkar og ef við finnum ekki einhvern góðan gullinn meðalveg þar þá held ég að við séum ekki að valda starfi okkar hérna. Ég vona bara að þegar kemur að þessum málum þá tökum við virkilega

börnum með mjög mikla erfiðleika, hvernig eigi að taka það þvert á skólakerfið. Það er mikilvægt að við séum að vinna í slíkum hlutum.

ég var í grunnskóla er kannski ekki alveg það sama og kennt er núna og það þarf ekki endilega að kenna hlutina heldur á sama máta. Það hefur sýnt sig t.d. að það að geta flett upp upplýsingum mjög auðveldlega gerir það að verkum að við þurfum ekki að kenna börnum allan þann páfagaukalærdóm

til Bandaríkjanna og við bara sömdum við skólann sem börnin voru í um að við myndum kenna þeim sjálf þennan tíma, fengum námsgögnin og kenndum þeim. Eitt af því sem við komumst t.d. að var að þegar kom að hlutum eins og stærðfræði þá höfðu sum af börnunum okkar bara hreinlega misst úr ákveðna þekkingu.

þá notuðum við heimasíðu sem heitir Khan Academy og byrjaði sem stærðfræðikennsla en nú er allt mögulegt kennt.

á netinu. Við þurfum að vera svolítið opin fyrir því að hugsa að það á ekki bara að búa til námsgögn eins og við sem sitjum hér á þingi þekktum í okkar tíð heldur líka að horfa á þá þróun sem hefur verið í því hvernig við kennum og hvernig við getum kennt. Það einnig ánægjulegt að sjá að hæstv. ráðherra ákvað að gjaldfrjálsu námsgögnin skyldu ná allt upp að 18 ára aldri. Það er nefnilega þannig, þótt við gleymum því oft, að fram að 18 ára aldri eru þau skilgreind sem börn. Að sjálfsögðu skapar þetta eitthvert vesen eins og t.d. það að

leið til þess að vera saman á þessu, vinna saman þvert á flokka, þvert á ríkisstjórn og stjórnarandstöðu, vegna þess að þegar kemur að börnunum okkar þá þurfum við alltaf að standa saman.

líkt og hv. þingmenn hafa gert, en er það afstaða hv. þingmanns eða Pírata að á kosningaári haldi ráðherrar úr ríkisstjórninni ekki áfram að vinna að þeim málum sem hafa verið sett fram? Ég veit ekki hvort þetta var sett fram í hálfkæringi en mér er ekki hálfkæringur

Það er að sjálfsögðu alltaf takmörk fyrir því hvað er hægt að gera eftir að stjórn fellur og ýmislegt þess háttar en ég vona að slík stjórn myndi bara starfa af heilum hug. hug. Varðandi það að svona hlutir komi fram á kosningavetri þá vil ég bara segja að ég hefði viljað sjá báðar þessar breytingar miklu fyrr.

Það er nú oft þannig með málin sem maður er sérlega fylgjandi að maður hefði viljað sjá þau koma fyrr fram og ég get alveg tekið undir það að ég myndi oft vilja það. mér fannst jákvætt og gott að heyra hversu almennt vel mér fannst hv. þingmaður taka í þetta mál og koma með ágætisábendingar ágætisábendingar um það hvernig við höldum áfram að þróa námsgögnin. Ég vona bara að við sjáum stuðning Pírata við þetta mál og eins við önnur mál sem þeir eru pólitískt eða efnislega sammála um en við verðum kannski minna í asnalegu skotum um að eitthvað sé verið að gera bara vegna þess að það séu að koma kosningar. Við erum jú í pólitík til að koma

Ég vona bara að það verði ekki það miklar slæmar breytingar á þessu frumvarpi í meðförum hv. allsherjar- og menntamálanefndar að mér snúist hugur hvað það varðar. En ég mun alltaf hafa börnin og

og koma inn á atriði sem mér finnst standa upp úr. Í fyrsta lagi

hvað séu námsgögn svo að dæmi sé tekið. Ég hvet nefndina til að skoða það sérstaklega en mig langaði til að fylgja því aðeins betur eftir hér. Ég ítreka aftur það sem ég sagði í minni framsöguræðu um að barnasáttmálinn er nokkuð skýr þegar kemur að því hvað séu námsgögn. Þau er allt það sem barn þarf til þess að öðlast menntun og sækja sér menntun innan skólans.

námsgögn. Það var enginn að tala um stafræn námsgögn fyrir 20 árum. Þannig að þegar við ræðum námsgögn þá eru þau í mínum huga, eins og barnasáttmálinn kveður á um, allt það sem barn þarf til að sækja sér nám, öll þau verkfæri, tæki og tól sem það þarf í skólanum, alveg sama hvort það er bók, aðgangur að rafrænum námsgögnum, blýantur, hamar, sög eða annað sem þú þarft í verknámi. Það er mín einlæga skoðun og þess vegna er það ekki þrengra skilgreint í frumvarpinu hvað séu námsgögn. Nefndinni er velkomið að skoða það og velta fyrir sér hvort skynsamlegt sé að gera það. En þá kasta ég líka fram þeirri hugmynd að það ætti þá kannski að vera í reglugerð eða einhverju slíku en ekki þrengja það hvað séu námsgögn, vegna þess að það er kjarninn í þessu.

Það kann að vera að nefndin myndi vilja skoða það. Við værum reiðubúin til að ræða það við nefndina hvort vilji sé til að fara upp fyrir 18 ára aldurinn en ástæða þess að hann er hafður hér er einmitt sá, eins og hv. þm. Gísli Rafn Ólafsson og fleiri komu inn á, að börn eru börn til 18 ára aldurs. Þannig að við erum bara tilbúin til að skoða það í skilgreiningum og hvort það þurfi að ramma það inn. Ef nefndin vill fara lengra þá er sá sem hér stendur tilbúinn að vinna að því með nefndinni en þá þurfa menn líka að átta sig á því að það kostar meiri fjármuni og þá líklega meiri fjármuni en við erum að gera ráð fyrir á þessu stigi til málsins.

að um leið og við erum að ræða námsgagnaútgáfu og efla sjóði sem eiga að styðja við einkamarkaðinn í eflingu námsgagnaútgáfu þá er mikilvægt að það sé útgáfuáætlun í einhverju formi, hvort sem hún er til þriggja ára, fimm ára eða hvernig sem það er, en að það séu viðmið sem sett eru. Hverjar eru þarfir skólakerfisins? Hvað er það sem við ætlum að leggja áherslu á í samtali og samstarfi við einkaaðila um útgáfu? Það þurfa líka að vera gæðaviðmið. Hvað eru góð námsgögn? Hvernig ætlum við að meta að það sé verið að framleiða góð námsgögn? Þannig að Þannig að um leið og við erum að virkja einstaklinginn til námsgagnaútgáfu þá þurfum við að hafa ákveðna ramma, ákveðið utanumhald, og það er það sem við þurfum að ræða. Síðan þurfum við líka að vera tilbúin til þess að ræða hvað

á milli þessara aðila og mér finnst við vera að ná því í þessu frumvarpi, með því sem sett er hérna fram. Ég tek líka undir það sem hefur komið fram hjá bæði hægri og vinstri og öllum þeim sem hafa talað um samvinnu á milli aðila, samvinnu milli opinberra aðila og einkaaðila. Það er lykilatriði. Við eigum að geta náð því líka í frumvarpinu en ég hvet nefndina til þess að velta fyrir sér framkvæmd laganna. Það sem mér finnst svo ánægjulegt að finna að allir eru sammála það er mikilvægi námsgagna og hversu mikilvæg námsgögn eru í heild sinni sem verkfæri til að ná betri árangri í skólastarfinu. Við höfum tilhneigingu til þess

hafa gæðanámsgögn sem nýtast í skólastarfi og þá bætum við gæði náms eins og bent hefur verið á hérna í umræðunni. Þá vil ég benda á og ítreka að

aukning á hverju ári vegna þess að það sem kannski kristallast í öllu sem við erum að ræða hérna er í hversu mikilli innviðaskuld við erum gagnvart menntakerfinu, m.a. í útgáfu námsgagna. að við tvöföldum upphæðina þá munum við þurfa að auka hana áfram á næstu árum. Við þurfum að standa saman um það hér á Alþingi, í samstarfi við fjárlaganefnd og í fjármálaáætlunum, að geta fylgt þessari aukningu áfram eftir á næstu árum. Ég er mjög stoltur af því að vera að leggja til tvöföldun á henni á næsta ári en það þarf að spýta betur í þar og við þurfum að fylgja því fastar eftir á næstu árum vegna þess að námsgögn eru eitthvað það mikilvægasta sem við erum með, efling þeirra, til að ná betri árangri í menntakerfinu og tryggja farsælli framtíð þeirra barna sem eru að ganga í gegnum íslenskt skólakerfi.

Í öðru lagi er verið að tala um tvöföldun til námsgagnaútgáfu, sem er náttúrlega mjög áhugavert og dásamlegt og hefði mátt tífalda hana þess vegna, en er þá ekki dálítið mikilvægt að börnin okkar geti lesið sér til gagns? Hvernig erum við í rauninni að forgangsraða í ástandinu sem hefur skapast hér í skólakerfinu gagnvart börnunum okkar? Ég spyr því hæstv. ráðherra: Eftir hverju er verið að bíða með því að löggilda þetta ekki strax og láta þetta taka gildi? Þurfti að skipa stýrihópa til að draga fram nauðsyn þess sem þarf að gera í menntakerfi þar sem börnunum

sem segir okkur um leið að foreldrar þeirra eru í meiri vanda að kaupa námsgögn þó að það sé bara stílabók og penni. Þar tala ég af reynslu. Maður kveið fyrir því hvert einasta haust að fjögur börnin manns þyrftu að fara í skóla og við ættum eftir að kaupa handa þeim þau námsgögn sem krafist var á sama tíma og hér er skólaskylda í landinu. En eftir hverju er hæstv. ráðherra að bíða með að láta þessi lög ekki taka gildi strax

Það að stíga hér skref í gjaldfrjálsum námsgögnum í framhaldsskóla er mikilvægt skref og ég hef farið yfir af hverju það er mikilvægt. Það að tryggja gjaldfrjálsar skólamáltíðir er mikilvægt skref. Hvort tveggja er einmitt atriði sem m.a. velferðarvaktin og fleiri aðilar hafa bent á að sé mikilvægt til þess að draga úr fjölda þeirra barna sem búa við fátækt á Íslandi.

að við þurfum að eiga samtal við framhaldsskólana um með hvaða hætti við sjáum þetta innleiðast. Skólarnir vilja sjá þetta gerast með ólíkum hætti, það eru ólíkar aðstæður og það þarf að tryggja að við getum mætt því og hvernig við byggjum kerfið upp. Það er ástæðan fyrir því að þetta á að gerast í skrefum eins og rakið er í frumvarpinu. Síðan vil ég bara ítreka aftur það sem ég sagði áðan að að ég og hv. þingmaður erum 100% sammála um mikilvægi þess að tryggja félagslegan jöfnuð í skólakerfinu. Við eigum að stíga inn í það með félagslegum hætti og þess vegna hef ég verið mikill og ríkur stuðningsmaður þess að námsgögn séu gerð gjaldfrjáls í skrefum

hæstv. ráðherra er í lófa lagið að láta þessi lög taka gildi strax. Hann verður löngu dottinn úr sínum ráðherrastól þegar þetta verður að veruleika. Það hefði nú verið gaman að fá að fylgja því eftir inn í kosningaveturinn, ekki satt? En þegar við erum að tala um námsgögn barnanna okkar og hvernig eigi að taka utan um það og fátækt íslenskra barna þá er alveg greinilegt að það er allt í lagi að börnin sem núna eru í fátækt í skólakerfinu fái að bíða í nokkur ár enn þá eftir að þetta verði að veruleika. Og hvað lýtur að skólamáltíðum: Frábært og hefði átt að vera til þeirra sem eiga erfitt og eru fátæk og hafa átt erfitt með að gefa börnunum sínum að borða en þetta er illa ígrunduð útfærsla því að milljarðamæringar geta líka sloppið algerlega við að greiða fyrir skólamáltíðir sinna barna án þess að vilja það meira að segja. Þau hefðu glöð gert það. Mjög mörg sveitarfélög eru að sligast undan þessari ábyrgð

Þetta er í rauninni illa ígrundað. Það er allt í lagi að skerða öryrkja og eldra fólk um hverja krónu endalaust en þegar kemur að þessu þá má ekki líta á milljarðamæringana, það á að gefa þeim frítt að borða líka. Þessu mótmælir Flokkur fólksins. Þetta er illa ígrundað og hefði átt að

Það að blanda tekjum foreldranna inn í það, ég er ósammála því hjá hv. þingmanni en við getum rætt ýmsar leiðir sem eru til þess fallnar að ná til þeirra sem hafa hærri hærri tekjur í íslensku samfélagi. Það er hægt að gera það í gegnum skattkerfið, það er hægt að gera það í gegnum ýmsar aðferðir sem við getum gripið til. En þegar þingmaðurinn talar um að við eigum ekki að tryggja öllum börnum í skóla gjaldfrjálsar skólamáltíðir

Börnin eiga rétt á því, óháð stöðu foreldranna, að geta gengið í gjaldfrjálsan skóla og þar á allt að vera undir, alveg sama hvort það eru skólamáltíðir, námsgögn á breiðum grunni eða annað sem barn þarf til að sinna sínu námi. Að lokum vil ég segja að ég er stoltur af því að vinna með ólíkum aðilum. Við sjáum það hér í frumvarpi um námsgögn að við erum búin að ná að tengja saman ólíka aðila, nýta bæði opinbera geirann og einkageirann í frumvarpi og það gerist með samtali og samvinnu. Samtal og samvinna eru lykilatriði til að ná fram stórum breytingum. Ég er stoltur af því að hafa unnið með þeim hætti og ég mun gera það áfram hér eftir sem hingað til.

og hér er vísað til þess að öll börn eigi rétt á því að vera bæði með gjaldfrjálsar skólamáltíðir og gjaldfrjálsa skóla yfirhöfuð með sín námsgögn og annað Þetta er einhver mantra sem við höfum heyrt hér í dag en hefur því miður ekki raungerst þrátt fyrir að barnasáttmálinn hafi verið lögfestur hér árið 2013. Ég man þá tíð þegar börnin mín voru að alast upp og maðurinn minn lendir í því að handleggsbrotna og var handleggsbrotinn í sex ár vegna læknamistaka, þar sem við glímdum við svo mikla fátækt að það var í raun og veru

Við þurftum kaupa stílabækur, blýant og strokleður og skólatöskur í ákveðnum tilvikum og þetta kostaði mikla fjármuni, mikil útlát. Það er dýrt að vera fátækur. Það er dýrt að þurfa að taka það á Visa rað. Það er dýrt að þurfa að biðja um yfirdrátt þar sem okrið og ógeðið hefur riðið hér röftum eins og allir þekkja og þeir sem eru fátækastir og þurfa að leita á náðir fjármálafyrirtækja til þess að taka lán eða fara á yfirdrátt fá sko að blæða. Hér er verið að tala um að ég sé að gefa í skyn að það sé ekki eðlilegt að öll börn fái að njóta þess öryggis að vera með skólamáltíðir í skóla sínum. Það var ekki það sem ég sagði. Hingað til hefur verið sendur reikningur á alla foreldra sem hafa viljað reyna koma því þannig fyrir að börn þeirra fengju að njóta skólamáltíða. Hér eftir sem hingað til er stjórnvöldum í lófa lagið að senda sambærilegan reikning vegna skólamáltíða á þá sem þau vita vel að eru stóreignamenn og hafa í rauninni fullar hirslur fjár og greinilega efni á því að gefa börnunum sínum að borða. Ég ætla að segja að það er mér til efs að nokkurt foreldri sem hefur meira en ráð á því myndi hafna því að borga máltíð fyrir börnin sín, enda hef ég hitt allnokkra vel vel stæða einstaklinga sem segja: Ég kæri mig ekkert um að fá ókeypis skólamáltíðir fyrir börnin mín og láta það bitna á sveitarfélaginu mínu sem er að berjast í bökkum þegar ég hef meira en ráð á því að greiða fyrir það. Þessari ríkisstjórn hefur í áraraðir fundist það algerlega sjálfsagður hlutur að skerða þá sem minnst mega sín fyrir hverja einustu aukakrónu sem þau reyna að afla sér til að bjarga sér núna er allt í lagi að skerða ekki þá sem eru efnameiri með því móti að láta þá algerlega að sjálfsögðu greiða fyrir skólamáltíðir barnanna sinna og og um leið koma í veg fyrir og létta mjög mikið á erfiðleikum sveitarfélaganna. Svo að það sé algerlega hafið yfir allan vafa

Við erum ekki að kalla eftir því að milljarðamæringar séu á framfærslu skattborgaranna að einu eða neinu leyti vegna þess að milljarðamæringarnir geta séð um sig og sína sjálfir.

16 ára gamall að læra pípulagningar. Nú les hann einhverja indíánasögu og einhverja Sölvasögu unglings og annað slíkt, með fullri virðingu. Alveg frábært, sennilega nýtist það honum mjög vel í öllum hans pípulagningum til framtíðar að hafa lesið einhverjar skáldsögur og Sölvasögu þegar kemur að því að glíma við pípulögnina. Forgangsröðunin í þessu kerfi er einfaldlega galin. Þegar einstaklingur er kominn á þann stað og er orðinn fullorðinn og ætlar að setja sig inn í ákveðna framtíðarsýn og langar til að verða þetta þegar hann verður stór þá á einfaldlega menntakerfið og öll námsgögnin að gefa honum tækifæri á því að sérhæfa sig inn á þá línu í stað þess að láta hann gefast upp af því að hann þarf að taka próf í einhverju sem hann langaði bara aldrei til að gera og á að vera búið að afgreiða í grunnskólanum. En þegar við tölum um námsgögnin og þegar við tölum um grunnskólann þá skulum við ekki gleyma því að til þess að geta nýtt öll þessi námsgögn þá þurfa börnin okkar að geta lesið sér til gagns.

Það eina sem vekur sérstaklega furðu, vegna þess að allt annað kemur ekki á óvart, er hversu frábærlega snemma þetta frumvarp fær að rata hér inn til þingsins. Þetta er í fyrsta skipti í sjö ár sem ráðherra ríkisstjórnarinnar mætir með þingmannamál í september. Til hamingju Til hamingju segi ég nú bara og ekkert annað en það. Ég ætla að vona að við séum að fara að sjá mikið af þessu enda er þetta kosningaveturinn mikli. Fátækt íslenskra barna hefur vaxið um 44% á síðustu sjö árum. Lesskilningi barna hefur hrakað það gríðarlega að þegar ég er að tala um þetta árið 2016, þegar ég er að að berjast fyrir því að komast á Alþingi Íslendinga til að hjálpa þeim sem eiga um sárt að binda og þurfa á hjálp minni og Flokks fólksins að halda, var verið að tala um að um 24% drengjanna okkar væru með lélegan lesskilning eða illa læsir og um 17, 18% stúlkna. Þetta hefur u.þ.b. tvöfaldast á þessum tíma. Vandinn hefur u.þ.b. tvöfaldast á þessum tíma. Hvers lags ábyrgðarleysi er það af ríkisstjórn að láta hlutina fara svona gjörsamlega forgörðum, versna svona dag frá degi, ár frá ári og láta alltaf eins og þetta sé allt að koma? En þetta er jú allt að koma. Er ekki bara best að kjósa Framsókn? Nei, takk, segir Flokkur fólksins. Það er ekkert að koma. Það er ekki ráðist á garðinn þar sem þarf að gera það, engan veginn. veginn. Það er eitt að koma hér með eitthvert fallegt frumvarp og láta það líta út fyrir að vera frábært en það er allt annað að það raungerist í því að nýtast börnunum okkar sem raunverulega þurfa á því að halda að láta taka utan um sig. Við erum að tala um framtíð landsins, við erum að tala um grasrótina okkar, við erum að tala um börnin

hver trúir þessu? A.m.k. ekki íslenskt samfélag, ekki íslensk alþýða og enginn af þeim sem er að glíma við það að geta ekki veitt börnunum sínum þá nauðsynlegu umhyggju og aðhald sem allar þarfir þeirra og barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna hefur lofað Þannig að ég segi ekkert annað en það að betur má ef duga skal. Það er algerlega með ólíkindum hvernig er hægt að réttlæta það að þetta frumvarp nái ekki fram að ganga fyrr en árið 2029, vegna samtalsins.

kr. Með mér á þessu frumvarpi er þingflokkur Flokks fólksins. Alþingi ályktar að fela fjármála- og efnahagsráðherra að leggja fram lagafrumvarp fyrir árslok 2025 sem kveði á um í fyrsta lagi að tekinn verði upp fallandi persónuafsláttur þannig að skattleysismörk verði við 450.000 kr. og að persónuafsláttur falli niður með sveigðu ferli við ákveðin efri mörk, í öðru lagi að breytingar verði gerðar á skiptingu útsvars og tekjuskatts af skattstofni til að jafna tekjuáhrif vegna hækkunar skattleysismarka á milli ríkis og sveitarfélaga og í þriðja lagi að fullur örorkulífeyrir, endurhæfingarlífeyrir og ellilífeyrir tryggi lífeyrisþegum 450.000 kr. í ráðstöfunartekjur á mánuði skatta- og skerðingarlaust.

Á undanförnum áratug hefur íslenskur efnahagur dafnað. Á sama tíma hefur fjárhagsstaða íslenska ríkisins batnað og verðlag haldist stöðugt. Launaþróun hefur einnig verið jákvæð. Þetta var þegar það var. Svona er draumurinn. Svona er íslenski draumurinn. Þrátt fyrir þann árangur sem hafði náðst á árunum á undan þá sjáum við það náttúrlega við það náttúrlega að við getum ekki státað af honum eins hér í dag. Regluleg útgjöld fólks hafa aukist og húsnæðisverð hefur hækkað til muna á skömmum tíma. Þegar verðlag hækkar þá bitnar það náttúrlega óumdeilanlega verst á þeim sem höllustum fæti standa, þeim sem eru fátækastir. Þá munar um hverja einustu krónu í sínum útgjöldum. Á tímum sem þessum er nauðsynlegt að standa vörð þá sem hafa minnst á milli handanna. Eflaust munu margir kalla þessar tillögur ótímabærar þar sem nú þurfi að halda að sér höndum í ríkisfjármálunum, enda þekkjum við öll hvernig staðan er hér í efnahagsmálum þjóðarinnar. En staðreyndin er þó sú einfaldlega að fólkið í landinu getur ekki gengið í gegnum enn eina kreppuna án þess að fá þær kjarabætur sem áttu að skila sér til þess í góðærinu. Við megum ekki skilja fátækt fólk eftir eina ferðina enn því það er það sem alltaf hefur verið gert. Í skýrslu um dreifingu skattbyrði sem unnin var fyrir stéttarfélagið Eflingu og birt í febrúar 2019 kemur fram að milli áranna 1993

áratug, takið eftir, hækkað úr 375 stigum í 991 stig samkvæmt Þjóðskrá Íslands. Íbúðaverð á höfuðborgarsvæðinu hefur því hækkað um 164%, hvorki meira né minna, á síðustu tíu árum.

Þeir hafa ekki efni á því að kaupa sér eign. Þeir hafa ekki efni á að taka þátt í þessu höfrungahlaupi og þessu brjálæði sem ríkir hér á bæði fasteignamarkaði og í óráðsíu efnahagsstefnu þessarar ríkisstjórnar. Þessi þróun kemur nefnilega verst niður á lágtekjufólki sem þarf að verja stærstum hluta tekna sinna í að reyna að borga græðgisvæddu leigufélögunum leiguna til að hafa þak yfir höfuðið. Allt hitt verður að mæta afgangi, allt hitt.

engar blikur á lofti um það að nokkur breyting yrði á þeim gæðum til ófyrirséðrar framtíðar — jú, unga fólkið okkar dreif sig út á markaðinn og keypti sér fasteignir í massavís. Þá fór náttúrlega að skila sér nákvæmlega það sem er búið að vera að byggja upp hér á ári í mörg ár, húsnæðisskortstefnan sem hefur verið rekin hér árum saman. Nú er þetta allt að koma heim, lóðaskortstefnan og húsnæðisskortstefnan. Nú er þetta allt að koma heim. Nú er það húsnæði sem er orðið alger munaður að geta komið sér í og margir hverjir neyðast til þess að leita sér úrræða annars staðar, eins og t.d. á óíbúðarhæfum plönum hér uppi á Höfða í sínum húsbílum og tjaldvögnum.

búið að vera að selja eignirnar sínar í „lange baner“ og flytja aftur heim til pabba og mömmu vegna þess að það ræður ekki við það brjálæði sem ríkir á fasteignamarkaðnum. En við erum hér að tala um að sífellt berast fréttir núna, núna í dag berast fréttir af ofurkaupi stjórnenda ýmissa fyrirtækja og yfirmenn ríkisstofnana hafa hlotið umtalsverðar launahækkanir. Lægstu tvær tekjutíundirnar, sem voru með minna en 450.000 kr. á mánuði í tekjur á síðasta ári, skipta orðið þúsundum og aftur þúsundum einstaklinga. En á sama tíma og allt þetta er að gerast eru meðalmánaðarlaun 935.000 kr. Mikil umræða hefur átt sér stað síðustu ár um hvernig breyta eigi skattkerfinu þannig að það íþyngi ekki þeim sem minnstar tekjur hafa, m.a. verið lagðar fram tillögur um aukna þrepaskiptingu eignarskatta, lækkun skatthlutfalls og hærri skattleysismörk. Auk framangreinds hefur einnig verið fjallað um að hækka skattleysismörk og miða við fallandi persónuafslátt. Fallandi persónuafsláttur felur það einfaldlega í sér að eftir að skattleysismörkum er náð lækkar persónuafsláttur í samræmi við tekjuaukningu þar til hann fellur að lokum alveg niður við ákveðin efri mörk. Þannig á sér stað tilfærsla á skattbyrðinni frá þeim tekjuháu tekjuháu til þeirra sem þurfa raunverulega á aðstoðinni að halda. Ég get persónulega alveg fórnað mínum persónuafslætti til fátæku fjölskyldunnar sem þarf á honum að halda. Þessi stéttaskipting sem rekin er hér er gjörsamlega komin út yfir öll mörk, öll velsæmismörk. Við erum að leggja hér til núna — ég byrjaði á því að mæla fyrir máli þar sem við óskuðum eftir 300.000 kr. skatta- og skerðingarlaust. Því var hafnað. Það fór í ruslið. Síðan varð það 350.000 kr. skatta- og skerðingarlaust og fór í ruslið. Í fyrra var það 400.000 skatta- og skerðingarlaust og það fór í ruslið. Af hverju eru það 450.000 í ár skatta- og skerðingarlaust? Jú, vegna þess að vísitalan og veldisvöxturinn í útgjöldum heimilanna og erfiðleikarnir sem fjölskyldurnar okkar sem minnstar tekjurnar hafa eru að glíma við — jú, vegna þess að við þurfum raunverulega að aðstoða þessa einstaklinga. En veruleikafirringin er svo algjör að þegar það eru slegnar inn einhverjar ákveðnar forsendur í reiknivél Tryggingastofnunar og útkoman er sú að einstæð móðir með tvö börn sem hefur enga aðra framfærslu en með börnunum sínum og greiðslur frá almannatryggingum — hún átti að vera að fá útborgað hátt í 800.000

Ég held að flokknum sem hann vinnur hjá ætti að vera í lófa lagið að taka utan um þetta lítilræði, 450.000 kr. skatta- og skerðingarlaust, til að hjálpa þeim sem þurfa á hjálp okkar að halda. Þeim ætti að vera í lófa lagið að gera það.

En þeir gleyma alltaf að bæta við að þeir eru sjálfir að þiggja þetta þriðja skattþrep. Þeir gleyma alltaf að segja: Þetta var aldrei neitt jöfnunartæki. Þeir segja að þeir sem eru tekjulægstir beri í raun mest og best úr býtum fyrir þessa lækkun á skatti. En ég er að gera það líka, allir á ofurlaunum eru að gera það líka, líka forstjórarnir sem eru með 20 milljónir á mánuði. Allir eru að nýta sér þetta þriðja skattþrep sem eingöngu hefði átt að nýtast þeim sem mest og gerst þurftu á að halda. Þvílík forgangsröðun fjármuna hér. Þetta er svo með ólíkindum að maður er að verða algjörlega heilalaus á því að reyna að ná utan um

algjöru rugli. Í september 2018 kom út skýrslan Jöfnuður í skattkerfinu. Hún var unnin fyrir þingflokk Flokks fólksins. Þar var að finna útreikninga á kostnaði ríkissjóðs af því að hækka skattleysismörkin upp í 300.000 eins og var verið að berjast fyrir á þeim tíma og taka upp þennan fallandi persónuafslátt.

vegna þess að Flokkur fólksins vill og mun og berst fyrir því að færa fjármuni til í kerfinu þannig að þeir ríku verði ekki alltaf ríkari og þeir fátæku fátækari. Sú stefna sem rekin er hér af þessari hagsmunagæsluríkisstjórn fyrir þá sem eiga allt í samfélaginu er gjörsamlega búin að ganga sér til húðar. Ég get ekki beðið eftir því að losna við þessa ríkisstjórn, frú forseti, þannig að ég segi: Það verður athyglinnar virði

Hvað kostar það ríkissjóð að hætta að skattleggja fátækt fólk, sem er í raun og veru alger þjóðarskömm?

og getur hæglega, miðað við að það flæða inn í þessa sjóði yfir 300 milljarðar á ári, fylgt því staðgreiðslukerfi sem almennt er viðurkennt og hefur verið tekið upp á Íslandi fyrir langa löngu síðan og við öll hin erum látin undirgangast.

Það er engin ofrausn, þetta er bara lágmarkið fyrir einstaklinga og fjölskyldur og kemur vonandi í veg fyrir að fjöldi þeirra verst settu haldi áfram að standa í biðröðum eftir mat heldur eigi möguleika á að kaupa og velja sinn mat sjálft eins og aðrir. Og það á einnig að eiga fyrir öðrum nauðsynjum sem fjölskyldur og einstaklingar þurfa á að halda til að lifa mannsæmandi lífi. Það getur ekki nokkur maður talið það ofrausn að allir geti farið út í búð og valið þann mat sem þeir vilja handa sér og fjölskyldu sinni og að við getum séð til þess í eitt skipti fyrir öll að ekkert barn þurfi að alast upp í fátækt, hvað þá sárafátækt.

að næra þetta fátæktarkerfi og þá einnig að viðhalda þessu ömurlega fátæktarumhverfi hér á landi. Þessi fátæktarstefna með skatta- og skerðingastefnu, sem bítur fastast fjárhagslega þá sem síst skyldi, bítur sérstaklega illa þá sem eiga minnstan rétt í lífeyrissjóðum en þar er stærstur hlutinn konur.

Og eru þeir að nýta þetta til að útrýma fátækt, nýta þetta fyrir þá sem virkilega þurfa á því að halda og þá sem þeir taka þessa peninga af? Nei.

verði það ekki áfram. Það er ákvörðun hverrar ríkisstjórnar fyrir sig að segja við ykkur þarna úti, sem þurfið að lifa við þessar aðstæður, að hún ætli engu að breyta. Hvernig getum við breytt þessu kerfi? Hvernig getum við tekið á því og séð til þess í eitt skipti fyrir öll að fólk sé

Það væri frábært skref en þó aðeins fyrsta skrefið í því að sýna fram á að við séum að hugsa um þá sem minnst hafa, að við séum ekki eingöngu að hugsa um okkar eigin rass heldur þeirra sem þurfa virkilega á því að halda að við tökum utan um þá og sjáum til þess að enginn muni þurfa að búa við fátækt hér á landi. Það sem er dýrt í þessu samfélagi er að hér skuli vera fólk sem er haldið í svo mikilli fátækt og sárafátækt að það á ekki fyrir mat, lyfjum, fötum, hvað þá öðrum nauðsynjum sem í þeirra augum er hálfgerð lúxusvara.

er að gefa af sér, eða gefa eins lítið af sér og hægt er. Það er eiginlega með ólíkindum að það skuli vera hægt að setja þetta þannig upp og koma því frá sér

Það neyðarástand birtist hins vegar með ýmsum hætti. Annars vegar er um að ræða það sem við gætum kallað eðlisfræðilegt neyðarástand, þróun sem hefur átt sér stað á síðustu áratugum, að vinnsla og bruni jarðefnaeldsneytis öðru fremur hefur valdið því að magn gróðurhúsalofttegunda í lofthjúpnum er að aukast. Þetta veldur hlýnun sem veldur auknum öfgum í veðurfari og getur haft geigvænlegar afleiðingar fyrir lífið á jörðinni. En pólitíska neyðarástandið er kannski enn alvarlegra, það aðgerðaleysi sem einkennir viðbrögð flestra stjórnmálamanna, það aðgerðaleysi sem einkennir viðbrögð flestra ríkisstjórna. Það er kannski við hæfi að ræða þessi mál hér í þingsal á þessum degi. Það var einmitt þennan dag árið 2016 sem Alþingi samþykkti að fullgilda Parísarsamkomulagið, alþjóðlegan samning þar sem ríki heims sammæltust um að halda hlýnun jarðar innan 2° frá því fyrir tíma iðnbyltingarinnar en helst að hlýnun færi ekki

Pólitíska neyðarástandið felst í því að þessum meinta vilja er ekki hrint nægjanlega skýrt í framkvæmd. Á vissan hátt er kannski hægt að skilja þau stjórnmálaöfl sem hægt vilja fara vegna þess að margar aðgerðir sem þarf að grípa til kalla á miklar samfélagsbreytingar, kalla á það að við getum ekki lengur viðhaldið efnahagskerfi sem gengur út á ósjálfbæra nýtingu á auðlindum. Við getum ekki viðhaldið framleiðsluferlum þar sem kostnaður sem umhverfið ber er hvergi endurspeglaður í ferlinu, ekki frekar en kostnaður sem verkafólk víða um lönd ber er endurspeglaður en það er kannski annað mál. Frumvarpið sem við ræðum hér í dag snýst hins vegar um eina af einföldu og auðveldu ákvörðununum. Þetta frumvarp snýst um það að á Íslandi sé sett í lög að hætta að leita að olíu. ætti að vera nokkuð einfalt fyrir land þar sem var leitað að olíu um nokkurra ára skeið hér fyrr á öldinni og aldrei hefur farið fram nein vinnsla. Þetta samtal er miklu flóknara í löndum víða í kringum okkur þar sem er raunverulegur olíuvinnsluiðnaður þar sem samtalið þarf að snúast um það hvernig sé hægt að ná utan um það starfsfólk sem myndi tapa starfi við það að snúið yrði af braut vinnslu olíu. Réttlátu umskiptin þar felast m.a. í því að ná utan um verkafólkið og koma því í önnur og grænni störf. Hér er engu slíku fyrir að fara. Á Íslandi er ekki verið að leita að olíu og, að því er stjórnvöld segja, ekki stefnt að því heldur. Það er þess vegna ákveðið umhugsunarefni að þetta frumvarp hafi fengið hér nokkra umganga í gegnum þingsal án þess að hafa náð fram að ganga vegna þess að þetta er í rauninni það sem við myndum kalla á slæmri íslensku, með leyfi forseta, „no brainer“. Hér rétt fyrir síðustu kosningar, vorið 2021, var forveri þessa frumvarps til umfjöllunar hér í þingsal. Það frumvarp var afgreitt úr nefnd en meiri hlutinn einhverra hluta vegna treysti sér ekki til að mæla með því að málið yrði samþykkt. Í áliti meiri hlutans var ekki einu sinni hægt að lesa afstöðu stjórnarflokkanna til þess hvort þau væru fylgjandi hugmyndum um mögulega olíuleit framtíðar eða ekki. Málinu var vísað til ríkisstjórnar og við nokkur mótmæli margra úr stjórnarandstöðunni og við nokkra undrun fólks út í samfélaginu. Þetta varð til þess að þessar hugmyndir náðu miklu flugi í almennri umræðu og bann við olíuleit varð að einu af þeim málum sem rædd voru í aðdraganda kosninganna 2021 af miklu meiri alvöru en kosningarnar áður. er nokkuð ljóst að almenningur vildi þessar hugmyndir úr sögunni. Þess vegna gladdi okkur nokkuð, fólkið sem stóð að þessu frumvarpi vorið 2021, að í endurnýjuðum sáttmála um ríkisstjórnarsamstarf Framsóknarflokks, Sjálfstæðisflokks og Vinstri grænna stóð skýrum orðum að ríkisstjórnin myndi ekki gefa út nein leyfi til olíuleitar í efnahagslögsögu Íslands. Það var hins vegar ekki alveg ljóst hvernig þessu markmiði yrði náð en eftir nokkrar fyrirspurnir til umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra kom í ljós að að hans fyrsta tillaga var að leggja fram frumvarp líkt því sem við ræðum hér í dag. Það leit dagsins ljós á 152. löggjafarþingi en kom svo seint fram að ekki náðist að mæla fyrir því. Það var lagt fram,

þegar leið á næsta löggjafarþing, vegna þess að framlagning frumvarps um bann við olíuleit var aftur boðuð í þingmálaskrá 153. löggjafarþings, annars vetrar núverandi ríkisstjórnar. En þetta skiptið leit frumvarpið ekki dagsins ljós. Síðan kom að löggjafarþinginu þar á eftir, sem er þá síðasti vetur, og á þingmálaskrá þess vetrar var ekkert minnst á frumvarp um bann við olíuleit. Síðan kom alveg skýrt fram í svari sem ráðherra gaf við fyrirspurn þess sem hér stendur á síðasta löggjafarþingi að hann teldi ekki þörf á frekari aðgerðum til að framfylgja þessu ágæta markmiði stjórnarsáttmálans einfaldlega að láta það standa í stjórnarsáttmála. Þannig að engin frumvörp voru fyrirhuguð, engar reglugerðarbreytingar, engin umburðarbréf til leyfisveitinga stofnana, ekki neitt, stjórnarsáttmálinn ætti að duga. Þetta kom nokkuð á óvart vegna þess að ríkisstjórnin hefur náð að baða sig í ansi jákvæðu ljósi á alþjóðavettvangi í kringum þessa litlu línu í stjórnarsáttmálanum.

fór að telja upp hvað sér þætti ríkisstjórn sín vera að gera gott nefndi hún þessa línu úr stjórnarsáttmálanum og fékk standandi lófatak við því vegna þess að fólk sem er að berjast fyrir loftslagsréttlæti, fólk sem er að berjast fyrir því að ríkisstjórnir heims taki til málanna og sýni í verki þann vilja sem er búið að leggja fram í Parísarsáttmálanum, fólk sem vill sjá græn stjórnmál, vill sjá ríki stíga fram fyrir skjöldu og banna olíuleit og segja með skýrum hætti að allur sá iðnaður heyri til fortíðar. Vandinn er að stjórnarsáttmálar eru ekki lög. Hér á Alþingi setjum við lög og ef ríkisstjórnin vill baða sig í þessu græna ljósi, sem hún vill augljóslega miðað við hvernig þau koma fram á alþjóðavettvangi, þá þarf að festa þennan vilja í lög. Kannski aðeins varðandi ástæðuna fyrir því að þetta þurfi. Ef við horfum aðeins út fyrir landsteinana, út fyrir íslenska lögsögu, þá er staðan einfaldlega sú að það er of margt í pípunum. Þau ríki heims sem framleiða nú þegar olíu stefna á að framleiða of mikið af henni. Metnaði þeirra í olíuframleiðslu

svokallaðan vegvísi yfir leiðina í átt að kolefnishlutleysi, með leyfi forseta, „net zero by 2050“. Nú er Alþjóðaorkumálastofnunin ekki endilega grænasta alþjóðastofnun í heimi, þetta er ekki stofnun sem er hægt að saka um að vera einhverjir umhverfishippar, en í þessum vegvísi segir að það þurfi bara að hætta strax að fjárfesta í nýrri vinnslu jarðefnaeldsneytis ef markmið um kolefnishlutleysi á að nást. Stofnunin áætlaði að þau verkefni sem voru þegar komin af stað árið 2021 myndu nægja til að uppfylla fyrirsjáanlega eftirspurn til allrar framtíðar. Því til viðbótar er hægt að benda á skýrslu sem Umhverfisstofnun Sameinuðu þjóðanna hefur reglulega gefið út, síðast árið 2023, sem er kölluð, með leyfi forseta, Production Gap Report. Þar er bent á að það stefni í töluverða offramleiðslu og offjárfestingu. Umhverfisstofnunin er búin að sópa saman áformum stærstu olíuframleiðsluríkja heims til að kortleggja stöðuna og miðað við

er hægt að leyfa ef við ætlum að ná markmiði Parísarsamkomulagsins um 1,5° hlýnun og 69% meiri en samræmist markmiðinu að halda hlýnun innan 2°. Það er augljóst að hér fer ekki saman hljóð og mynd. Hér fer ekki saman stefna ríkja í loftslagsmálum og stefna ríkja í nýtingu jarðefnaeldsneytis. Það sem land eins og Ísland getur gert er að skipa sér með skýrum hætti í hóp þeirra ríkja sem átta sig á því að þetta fer ekki saman og eru að benda á það. Með því að ákveða hér að banna olíuleit getum við styrkt alþjóðlega baráttu gegn olíuvinnslu og -leit og þannig ýtt ríkisstjórninni áfram í að nýta rödd sína á alþjóðavettvangi til þess að taka virkan þátt í þessu. Með þessu gætu íslensk stjórnvöld líka farið að taka þátt í samstarfi sem miðar að alþjóðlegu banni við olíuleit og nýrri olíuvinnslu. Hérna erum við náttúrlega á dálítið undarlegum stað. Við erum með ríkisstjórn sem er með þennan stjórnarsáttmála þar sem þau segja að þau ætli ekki að gefa út ný leyfi til olíuleitar en samt

alþjóðlega samstarfinu BOGA, sem við köllum metnaðarbandalag, Beyond Oil & Gas Alliance heitir það, með leyfi forseta.

standa að baki alþjóðasamningi um bann við frekari útbreiðslu jarðefnaeldsneytis, með leyfi forseta, „Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty“, né heldur geta íslensk stjórnvöld átt hreinskiptið samtal við nágranna okkar í Noregi sem eru sem eru í ruglinu þegar kemur að olíuleit og olíuvinnslu. Þar eru mjög mikil áform um aukna vinnslu. Þar er sífellt verið að bjóða út tugi rannsóknar- og vinnsluleyfa eins og enginn endir sé í sjónmáli. Hér þarf að vera sá vinur sem til vamms segir gagnvart Norðmönnum. Aðeins um frumvarpið sjálft. Þetta er nokkuð langt frumvarp af aumu þingmannafrumvarpi að vera, komið upp í 12 efnisgreinar. Það helgast af því að hér er verið að vinda ofan af öllum þeim lagagreinum í ýmsum lögum þar sem fótspor hugmynda um olíuleit og olíuvinnslu er að finna. Fyrir vikið er snert á sjö ólíkum lögum og fyrstu greinarnar fjalla í rauninni allar um það að taka út lagabókstaf sem verður úreltur með því að við bönnum olíuleit. Síðan er í

leitast við að taka þátt í þessu alþjóðlega samstarfi sem ég nefndi áðan, alþjóðlegu samstarfi sem miðar að alþjóðlegu banni við olíuleit og nýrri olíuvinnslu.

lagt til að bæta nýju bráðabirgðaákvæði við lög um náttúruvernd um að ráðherra skuli friðlýsa Drekasvæðið svokallaða gagnvart olíuleit og olíuvinnslu. Það ætti nú bara að friðlýsa það alveg — nei, leyfum nefndinni að takast á við þetta. Hér er lagt til í bráðabirgðaákvæðinu að kanna annað verndargildi svæðisins og láta friðlýsinguna endurspegla það sem er í raun og veru þarna á því svæði. Þetta er hugmynd sem birtist í meistaraverkefni í sjálfbærniarkitektúr þar sem Sigrún Perla Gísladóttir var búin að kortleggja hafsvæðið í kringum Ísland og leggja til aðferðafræði til að ná utan um þær alþjóðlegu skuldbindingar Íslands að friðlýsa 30% í hafi fyrir árið 2030. Stjórnvöld virðast ekki reikna með því að ná þessu vegna þess að upplýsingar skortir en í þessari í þessari meistararitgerð náðist að ná utan um aðferðafræði við að flagga svæðum sem af ýmsum ástæðum eru með hátt verndargildi. Eitt af þeim svæðum var Drekasvæðið, vettvangur olíuleitarævintýranna hér fyrr á öldinni.

ákveðinn minnisvarði um þá afstöðu Íslands að ætla ekki að leita olíu. Það er lagt til að ráðherra ljúki þeirri friðlýsingu fyrir alþjóðlegan dag hafsins, ef fólk undrar sig eitthvað á því að 8. júní sé valinn sem endadagsetning þar. þar. Ég held ég hafi hér náð að gera grein fyrir helstu efnum frumvarpsins.

lagt til að sé gert að lögum, en hefur síðan bakkað frá þeirri afstöðu. Það bendir einfaldlega til þess að ríkisstjórninni sé um megn að taka þetta skref, þetta sjálfsagða og einfalda skref, sem þýðir að Alþingi sjálft þarf einfaldlega að taka frumkvæði í málinu. Ef ríkisstjórnina skortir kraft til að hrinda í framkvæmd raunverulegu banni við olíuleit þarf einfaldlega að koma til kasta þingsins.

Herra forseti. Ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um stéttarfélög og vinnudeilur, nr. 80/1938, og fjallar frumvarpið um stöðu og valdheimildir ríkissáttasemjara. Með frumvarpi þessu er í fyrsta lagi lagt til að heimildir ríkissáttasemjara verði efldar með það að markmiði að bæta vinnubrögð og skilvirkni við kjarasamningsgerð og tryggja rétt félagsmanna samningsaðila til að greiða atkvæði um miðlunartillögu. Í öðru lagi er lagt til að sjálfstæði ríkissáttasemjara verði áréttað sérstaklega í lögum, en í gildandi lagaumhverfi er það vafa undirorpið hvort embætti ríkissáttasemjara sé í raun sjálfstætt stjórnvald eður ei. Meginatriði frumvarpsins er að framlagning miðlunartillögu hafi þau réttaráhrif að samningsaðilum sé óheimilt að hefja verkbönn eða verkföll

Telji samningsaðili að miðlunartillaga ríkissáttasemjara sé ekki í samræmi við lög er honum ávallt heimilt að bera lögmæti hennar undir dómstóla. Þegar slíkt mál hefur verið höfðað er réttaráhrifum miðlunartillögunnar frestað þar til skorið hefur verið úr um lögmæti tillögunnar fyrir dómstólum. Herra forseti. Samkvæmt núgildandi 27. gr. laga um stéttarfélög og vinnudeilur er ríkissáttasemjara heimilt að leggja fram miðlunartillögu til lausnar vinnudeilu í þeim tilvikum þegar samningsumleitanir hans hafa ekki borið árangur.

Sé miðlunartillaga ekki felld í slíkri atkvæðagreiðslu felur hún í sér lausn vinnudeilu sem hefur almenn áhrif á réttindi og skyldur aðila á vinnumarkaði.

gr. Hins vegar kveða lögin ekki á um neinar heimildir ríkissáttasemjara til að tryggja að atkvæðagreiðslan fari fram líkt og lögin mæla fyrir um.

þ.e. að ríkissáttasemjari geti framkvæmt atkvæðagreiðsluna sjálfur. Þessir vankantar á lögunum komu berlega í ljós í kjölfar ágreinings ríkissáttasemjara og Eflingar – stéttarfélags snemma árs 2023. Í greinargerð með frumvarpinu er það mál nánar rakið en í stuttu máli hafði ríkissáttasemjari í þeirri deilu lagt fram miðlunartillögu um lausn

með ólögmætum hætti virt að vettugi ákvörðun ríkissáttasemjara og komið í veg fyrir að greidd verði atkvæði um lögmæta miðlunartillögu. Þar með er sá lögbundni réttur ríkissáttasemjara til lítils hafi hann ekki heimild til að framfylgja ákvörðun sinni um atkvæðagreiðslu. Ákvæði III. kafla laga um stéttarfélög og vinnudeilur um hlutverk ríkissáttasemjara og tilgang miðlunartillögu ná því ekki markmiði sínu. Það er augljóst. Verði frumvarp þetta að lögum verður tryggt að úrræði ríkissáttasemjara virki í framkvæmd og að samningsaðilar geti ekki komið sér undan skyldum með því að aðhafast ekki neitt eða sýna af sér tómlæti. Þessu samfara er rétt að koma inn á það sem er líka fjallað um í greinargerðinni og snýr að verkfallsrétti stéttarfélaga. Það liggur fyrir og er ljóst að verði frumvarpið að lögum mun framlagning miðlunartillögu óhjákvæmilega fela í sér visst inngrip í verkfallsrétt stéttarfélaga sem nýtur verndar stjórnarskrárinnar og mannréttindasáttmála Evrópu. Af því leiðir að allar takmarkanir á verkfallsrétti stéttarfélaga verða að grundvallast á almannahagsmunum. Þá er rétt að geta þess, herra forseti, að frumvarpið takmarkar einungis rétt stéttarfélaga til verkfalla frá þeim tíma er miðlunartillaga er lögð fram þar til atkvæðagreiðslu um hana lýkur. Það er einungis sá tími sem um er að ræða. Við framlagningu miðlunartillögu yrði lögð með skýrum hætti skylda á stéttarfélög til þess að efna til atkvæðagreiðslu stéttarfélög til þess að efna til atkvæðagreiðslu um miðlunartillögu. Við slíkar aðstæður er ekki tilefni til þess að hefja eða viðhalda verkfalli, þar sem alls óvíst er hvort skilyrði laganna eins og þau eru núna um heimild til verkfalla eigi við eftir að atkvæðagreiðslu um miðlunartillögu lýkur,

vikur. Eðlilegt er að líta svo á að vinnudeila sé ekki virk, í það minnsta tímabundið, þegar ríkissáttasemjari leggur fram miðlunartillögu, enda væru allar vinnustöðvanir á því tímabili með öllu tilgangslausar ef miðlunartillagan er samþykkt. Við mat á nauðsyn þess að takmarka verkfallsréttinn eftir framlagningu miðlunartillögu ber að líta til þess að miðlunartillaga er til að leysa vinnudeilur. miðlunartillaga er til að leysa vinnudeilur. Sé engin vinnudeila fyrir hendi er alveg skýrt samkvæmt lögunum að aðilum vinnumarkaðarins er óheimilt að grípa til vinnustöðvunar. Með því að láta hjá líða að greiða atkvæði um miðlunartillögu eru aðilar vinnumarkaðarins með ólögmætum hætti að standa í vegi fyrir því að vinnudeila sem er fyrir hendi verði leyst.

Auk þess er það í höndum stéttarfélagsins sjálfs að aflétta takmörkunum, eins og þeim er skylt að gera. Mikilvægt er að tryggja að kjaraviðræður einstakra hópa dragist ekki óhóflega á langinn

Framangreindir almannahagsmunir, sem frumvarpinu er ætlað að vernda, vega því þyngra en hagsmunir stéttarfélaga af því að geta boðað til verkfalls frá framlagningu miðlunartillögu ríkissáttasemjara þar til atkvæðagreiðslu um hana lýkur.

ákveðin ábyrgð og skylda þegar aðilar á vinnumarkaði, samningsaðilar, koma sér ekki saman um lausn á vinnudeilu og vísa máli til ríkissáttasemjara. Það er ekki svo, herra forseti, að í því felist eingöngu að hafa huggulega aðstöðu til fundarsetu og kaffi og kleinur ef svo ber undir. Því fylgir ábyrgð að lögum að vísa deilu til ríkissáttasemjara. Hann hefur það hlutverk að lögum að leysa úr vinnudeilu í þágu almennings og almannahagsmuna í landinu.

Samkvæmt 20. gr. laga um stéttarfélög og vinnudeilur skal þess gætt við skipan ríkissáttasemjara að afstaða hans sé slík að telja megi hann óvilhallan í málum launafólks og atvinnurekenda. Það er auðvitað lykilatriði að ríkissáttasemjari sé óvilhallur í málum launafólks og atvinnurekenda. Í ljósi þess að stjórnvöld eru ekki einungis handhafar framkvæmdarvalds heldur einnig atvinnurekendur og semja við fjölda stéttarfélaga um kaup og kjör opinberra starfsmanna starfsmanna getur það tæplega samrýmst hlutleysisskyldu ríkissáttasemjara að hann lúti boðvaldi ráðherra. Tryggja þarf að enginn vafi sé uppi um stjórnsýslulega stöðu ríkissáttasemjara í lögum en í núgildandi lögum er hvergi mælt fyrir um með skýrum hætti að ríkissáttasemjari sé sjálfstæður gagnvart ráðherra. Nægir þá að vísa í álit umboðsmanns Alþingis frá 2023 þar sem kemur fram að ekki sé unnt að draga fortakslausa ályktun um að ríkissáttasemjari sé sjálfstætt stjórnvald eða að hvaða marki ráðherra hafi þá heimildir til yfirstjórnar og eftirlits með honum. Með hliðsjón af mikilvægi þess að ríkissáttasemjari sé í reynd óvilhallur í málum launafólks og atvinnurekenda er í frumvarpinu lagt til að kveðið verði á um með skýrum hætti

legg ég til að frumvarpinu verði vísað til hv. velferðarnefndar og til 2. umræðu að lokinni þessari umræðu. Vil ég geta þess að meðflutningsmenn mínir á þessu frumvarpi eru eftirtaldir hv. þingmenn: Jón Gunnarsson, Hildur Sverrisdóttir, Óli Björn Kárason, Ásmundur Friðriksson, Diljá Mist Einarsdóttir, Njáll Trausti Friðbertsson, Vilhjálmur Árnason, Berglind Ósk Guðmundsdóttir, Bryndís Haraldsdóttir og Birgir Þórarinsson.

fram í máli þingmannsins eru flutningsmenn allir þingmenn þingflokks Sjálfstæðisflokksins. Hv. þingmaður fór mjög vel yfir tillöguna sjálfa og hvað felst í henni og ég tel kannski ekki ástæðu til að endurtaka það. En mér finnst rétt, herra forseti, að við stígum aðeins eitt skref til baka í þessari umræðu, tökum aðeins stóru myndina um hvað hér um ræðir eða öllu heldur af hverju þessi tillaga

Eins og við vitum eru það þrír armar hagstjórnarinnar sem verða að koma saman til að ná böndum á verðbólgu, það er sjálfstæður seðlabanki með sína peningastefnu, það eru ríkisfjármálin og svo er það vinnumarkaðurinn. Og sá angi máls skiptir bara heilmiklu máli í þessari umræðu. Ég tel því rétt að við förum aðeins yfir hið íslenska vinnumarkaðsmódel og þá kannski sérlega hvað

skilvirkni og meiri agi, má segja, til að ná fram þeim tilgangi sem við verðum að ná til þess að allir þessir mismunandi vinklar inn í þetta jafnvægi náist saman. Íslenska vinnumarkaðslíkanið er því miður ósjálfbært. Það einkennist af miklum fjölda stéttarfélaga, sem flest eru fámenn, og miklum fjölda kjarasamninga sem jafnvel geta náð til örfárra og jafnvel eins starfsmanns í einstökum tilvikum. Það gefur augaleið að þetta er umfangsmeira en gagn er að. Annar veikleiki í íslenska vinnumarkaðslíkaninu er að það þarf að styrkja til muna samninganefndir ríkis og sveitarfélaga. Í Svíþjóð er til að mynda búið að aftengja pólitík og ráðuneyti frá kjaraviðræðum. Þar hefur sérstakri stofnun verið falið að sjá um gerð og eftirfylgni kjarasamninga milli ríkis og stéttarfélaga. Þetta er eitthvað sem ég held að við ættum að skoða.

Það er hvergi hærra hlutfall launafólks í stéttarfélagi en á Íslandi eða rúmlega 90%. Árlegar launahækkanir og verðbólga hér á landi eru að jafnaði þrefalt meiri en á hinum Norðurlöndunum og vaxtastig margfalt hærra að jafnaði. Ef vilji er til að standa vörð um störf og stöðugleika þarf einfaldlega að bæta vinnubrögð við gerð kjarasamninga, sem þessi tillaga sem hér er verið að mæla fyrir er mikilvægur liður í. í. Grunnurinn er, og líka nauðsynlegt, að horfa til undirliggjandi verðmætasköpunar líkt og tíðkast á hinum Norðurlöndunum. Þar þarf að ganga út frá stöðu útflutningsgreina við samningagerð. Útflutningsgreinarnar gefa merki, ef svo má segja, sem felst í því að samkomulag er um það á vinnumarkaði að samningsaðilar í útflutningsgreinum gera fyrstu kjarasamningana og önnur svið fylgja svo á eftir. eftir. Þannig helst ákveðið jafnvægi og þannig er staðinn vörður um samkeppnishæfni þjóðarbúsins í heild sem stuðlar að betri lífskjörum og meiri kaupmætti í stað óreiðu og því miður upplausnar eins og hefur of oft tíðkast hér á landi. Fyrir um áratug var sameiginlegur skilningur á því hjá aðilum vinnumarkaðar að breytingar yrðu að eiga sér stað á kjarasamningsumhverfinu. Sú vinna hófst en þeirri vinnu lauk því miður án niðurstöðu vegna ósamstöðu um hvaða leið ætti að fara — og það er miður. Aðilar vinnumarkaðarins gegna mikilvægu hlutverki í almennri hagstjórn. Undan því er ekki vikist. Það er lögmál. Ábyrgðin er mikil í þessu samhengi hlutanna öllu saman. Aðilar vinnumarkaðar verða hreinlega að sýna ábyrgð því að annars er stefnu ríkisfjármála og peningamála ógnað. Það er þetta samspil sem verður að vinna saman og vinnumarkaðslíkanið er algjör grunnur að því að þetta nái fram því að ef það er ekki jafnvægi þar,

en mikilvægt verkfæri í þeirri vegferð er þessi tillaga sem hér hefur verið mælt fyrir. Hún mun gera gagn og vera skref í rétta átt, að við náum betri tökum á skilvirkni þessa líkans sem er okkur svo nauðsynlegt og hefur svo mikilvægt hlutverk. Þannig að ég fagna þessari tillögu og ítreka að allur þingflokkur Sjálfstæðisflokksins styður þessa tillögu og ég vona að hún nái fram að ganga.

Herra forseti. Þau eru misjöfn frumvörpin sem við fáum hér til umfjöllunar í þessum þingsal og mikilvægi þeirra er misjafnt. Auðvitað finnst flutningsmönnum þeirra sitt mál hvað merkilegast

vegna þess að það stuðlar að auknu heilbrigði á vinnumarkaði. Það er verið að leiðrétta augljósan galla sem kom í ljós á lögum,

Ég verð að viðurkenna, herra forseti, að það voru mér mikil vonbrigði þegar hæstv. félags- og vinnumarkaðsráðherra lagði ekki efnislega fram frumvarp þessa efnis á sínum tíma. Það voru vonbrigði vegna þess að það er augljóst og má öllum vera ljóst mikilvægi þess að tryggt sé að þær heimildir sem ríkissáttasemjari hefur við framlagningu miðlunartillögu í hinum erfiðu vinnudeilum sem oft koma hér upp nái fram að ganga og að tryggt sé að launafólk, og eftir atvikum líka atvinnurekendur, geti tekið afstöðu til þess, að það sé ekki í höndum forystu

Ég fullyrði að nái þetta frumvarp fram að ganga, sem ég vona svo innilega þó að ekki sé á vísan að róa þegar kemur að þingmannamáli, við gæfu til þess að afgreiða málið í ágætri sátt og ég trúi ekki öðru en að velflestir ef ekki allir þingmenn átti sig á mikilvægi þess að við sameinumst um það að tryggja að ríkissáttasemjari sé ekki aðeins fyllilega sjálfstæður í sínum vinnubrögðum, líkt og lagt er til í þessu frumvarpi, heldur hafi hann líka þau nauðsynlegu verkfæri sem við héldum öll að hann hefði hér á árum áður. Það er um leið verið að tryggja rétt launafólks alveg sérstaklega með þessu frumvarpi. Ég ætla ekki að lengja þessa umræðu. Ég vildi bara koma hér upp. Ég er auðvitað einn af flutningsmönnum og geri það mjög glaður. Ég er mjög einbeittur og sannfærður um að að íslenskur vinnumarkaður yrði heilbrigðari og réttindi launafólks yrðu betur tryggð ef þetta frumvarp nær fram að ganga. Það er rétt, sem hér hefur komið fram, að þetta er hins vegar aðeins eitt skref af mörgum sem við verðum að fara að taka, sem er að byggja hér upp nýtt vinnumarkaðsmódel í góðri samvinnu við alla aðila vinnumarkaðarins; verkalýðshreyfinguna og atvinnurekendur.

til að fagna því að lagt sé til að heimildir ríkissáttasemjara verði efldar eins og þar er lagt til. Með því er auðvitað verið að reyna að færa íslenska löggjöf til samræmis við það sem tíðkast í nágrannalöndum okkar og virðist vera eilíft viðfangsefni hér á virðulegu Alþingi.

þá vona ég að það fái framgang hér í þinginu og stuðli þannig að því að þessu leyti að tryggja betur heilbrigði íslensks vinnumarkaðar.

Ég mæli hér fyrir tillögu til þingsályktunar um skattalega hvata vegna launa keppnis- og afreksíþróttafólks. Þetta er í þriðja skiptið, held ég að ég fari rétt með, sem ég mæli fyrir þessu máli. Ég ætla aðeins að fara yfir efni tillögunnar en hún hljóðar svo, með leyfi forseta: „Alþingi ályktar að fela

vegna launa keppnis- og afreksíþróttafólks. Markmiðið er að keppnis- og afreksíþróttafólk fái greidd laun að hluta eða að fullu frá launagreiðanda þegar það þarf að mæta á æfingar eða íþróttamót

Ef við víkjum aðeins að greinargerð um málið, sem er nú nokkuð stutt en hún er að mínu mati tiltölulega skýr, þá má finna í henni aðeins nánar varðandi hugmyndafræðina á bak við tillöguna. Það er auðvitað þannig og við þekkjum það mörg hver sem höfum heyrt af þessu sögur og verið í samtali við þá aðila sem tilheyra þessum hópi að það er oft erfitt að stunda og fá vinnu við hæfi samhliða þessari íþróttaiðkun vegna þess að þessu fylgja margar æfingar og í þetta fer mikill tími. Ég þekki þetta aðeins sjálfur, þó ekki sem afreksíþróttamaður en sem sveitarstjórnarfulltrúi kom það inn á borð míns sveitarfélags á sínum tíma að taka á þessum málum. Það er auðvitað þannig og við fáum af því sögur að fyrirtæki veigra sér við því að ráða starfsmenn sem þurfa að vera mikið frá vinnu vegna æfinga og keppnisferða.

vel og innilega þegar við sjáum það á alþjóðlegum vettvangi vera að keppa fyrir hönd okkar þjóðar — en þetta kannski ýtir undir það að fólk stendur frammi fyrir flóknu vali; að halda áfram að sinsna æfingum og keppni í sinni íþróttagrein með tilheyrandi óvissu um framfærslu sína. Mögulega eru þarna einstaklingar sem þurfa að sjá fyrir fjölskyldu og auðvitað bara sjálfum sér, eða hreinlega hætta því og fara út á hinn venjulega vinnumarkað. Við þetta bætist að með takmörkuðum tekjum sem þessu fylgir og í óbreyttu fyrirkomulagi þá

Ofan á þetta bætist eitthvað sem við viljum helst ekki sjá en það eru þessar fjárhagsáhyggjur sem koma til viðbótar við það að byggja upp farsælan íþróttaferil og feril sem íþróttamaður. Það er ekki hvetjandi og ekki til þess fallið að fjölga hér efnilegu afreksíþróttafólki. Við heyrum það bara á síðustu árum að það er það er meiri áhersla á að styðja betur við afreksíþróttir, styðja betur við einstaklinga sem tilheyra þessum hópi og ég tel einmitt að þessi tillaga sem hér um ræðir sé til þess fallin og hef góða trú á því að um það sé samstaða í okkar góða samfélagi að styðja betur og fjölga þessu afreksþróttafólki okkar. Frá því að þessi tillaga kom fram hér á sínum tíma hefur auðvitað margt gott gerst. Ég ætla að leyfa mér að nefna að hæstv. mennta- og barnamálaráðherra, sem hefur íþróttamálin hjá sér, er búinn að setja af stað og hefur lokið ýmissi vinnu vinnu og fengið til sín okkar færustu sérfræðinga til að ráðast í þessa vinnu, hvernig við getum styrkt þessa umgjörð í kringum þennan hóp sem telst vera

það skipti máli að þessi hvati sé til staðar. Þeir einstaklingar sem teljast til þess hóps að vera afgerandi og framarlega á sínu sviði sem afreksíþróttafólk

sem þau hafa þurft að tileinka sér til þess einmitt að skara fram úr. Ég held að það sé heilbrigt og gott fyrir vinnustaði hafa einstaklinga sem þessa í sínu liði.

sem væri að mínu mati hægt að yfirfæra yfir á þennan hóp og myndi ekki kosta mikla vinnu. Í þessum lögum sem ég nefni, lögum um almannaheillafélög, er jákvæður hvati og voru jákvæðar fréttir sem bárust á sínum tíma um hvað það væru margir í raun og veru sem nýttu sér þetta úrræði og þessu nýju lög. Þetta hefur það í för með sér að við erum að styrkja alla umgjörð og við erum að styrkja þessi almannaheillafélög.

og svo auðvitað núverandi afreksíþróttafólk. Sá sem hér stendur, ásamt öðrum flutningsmönnum tillögunnar, telur að það sé mikilvægt að skapaður verði þessi hvati, eins og ég hef áður sagt og hef farið yfir, að fyrirtæki fái þennan hvata til að

og vitum að kannski við fyrstu sýn er ekki mjög heillandi að fá inn starfsmann, þrátt fyrir alla kosti, sem er mikið fjarverandi. Mér finnst það skylda okkar vegna þess að að við viljum taka vel utan um afreksfólkið okkar og búa til umgjörð þannig að þessi hvati verði til staðar.

þau eru í dag, að vera svona framarlega í sínum íþróttagreinum og sínu starfi. Þetta er eitthvað sem allir vinnustaðir hefðu gott af og myndi styðja okkur líka — og við tölum oft á tyllidögum um lýðheilsu

ungmenni að eiga sér öflugar fyrirmyndir. Þar er auðvitað afreksíþróttafólkið okkar mjög framarlega. Við horfum á þessa aðila í sjónvarpinu og fylgjumst með þeim á stórmótum o.s.frv., á Ólympíuleikum sem eru nú sem eru nú nýafstaðnir í París, og þetta eru fyrirmyndir okkar, þetta eru fyrirmyndir barnanna okkar, þetta eru fyrirmyndir ungmenna. Við eigum að styðja enn betur við þennan hóp og fjölga í þessum hópi. Það er bara mín einlæga trú að að þessi tillaga sé einmitt til þess fallin. Við þetta má bæta að tillagan er í fullkomnu samræmi við íþróttastefnu stjórnvalda sem var lögð fram árið 2019 en þar kemur fram að framlög til málaflokksins hafa aukist og aukast jafnt og þétt og munu áfram gera. Ég held að það sé til mikils að vinna að búa hér til öfluga og góða lagaumgjörð og stuðningskerfi í kringum

þeir eru með mér á þessari tillögu, hv. þingmenn Hafdís Hrönn Hafsteinsdóttir, Jóhann Friðrik Friðriksson, Þórarinn Ingi Pétursson, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, Inga Sæland, Guðmundur Ingi Kristinsson, Ásthildur Lóa Þórsdóttir, Jakob Frímann Magnússon, Eyjólfur Ármannsson og Tómas A. Tómasson. Ég held að það sé rétt og ég vona það og ég í raun og veru trúi ekki öðru en að þetta mál fái góða umfjöllun hjá efnahags- og viðskiptanefnd sem ég reikna nú með að muni taka málið

Það hafa komið umsagnir um þetta mál áður frá sérsamböndum og þær eru allar á einn veg, þær eru jákvæðar, þær fagna þessu máli. Þannig að ég held að nú eigum við að láta verkin tala og klára málið svo að sómi sé að.